da sem bila tudi obveščena, da je bila dotična, dotičen dopis, ki nam je prišel, že posredovan tudi naprej članom Odbora za zdravstvo. Kolegica Sukič pa ima zdaj še postopkovni predlog, izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Ja, spoštovana predsedujoča, prosim za ponovitev prijave. Kajti meni tipka ni prijela, mi je pa poslanec Miha Kordiš dal jasno vedeti, da bo nalašč pokuril ves čas poslanske skupine, tako da Levici ne bo ostalo niti sekunde za razpravo. In zato lepo prosim glede na to, da je prišlo do tehničnega onemogočanja pri moji prijavi, da ponovimo prijavo in da lahko samo upam, da bom prijavljena pred njim. Če ne pa

kot odrasli ljudje, a ne. Nekaj ste o klovnih govorili zadnjič, kolega Cigler Kralj, tako da, ne, tudi za vas velja. Se, smo smo preverili, toliko da obrazložim, smo preverili prijave. Ni prišlo do neke tehnične napake, tako da se opravičujem. Verjamem pa, da bo kolega Kordiš zrel in ravnal odgovorno in da vas je razumel in slišal. No, bomo videli, a ne, ker kolega Kordiš ima zdaj besedo. In izvolite, kolega Kordiš, za njim pa dobi besedo kolegica Iva Dimic. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Saj na to, kar smo ravnokar slišali, bi se odzval. Pa mislim, da se mi ni treba - ta smeh in posmeh, ki je izbruhnil v celotni dvorani ne glede na politične barve, je precej zgovoren -, raje bi se osredotočil na vprašanje javnega zdravstva, zaradi katerega smo danes tukaj zbrani. In ne zaradi nepoznava…, ne na nepoznavanje nekega poslanca parlamentarne prakse, ki pravi, da se pri prvem amandmaju v taki obravnavi običajno razpravlja nekoliko širše. Ne zdaj, da rabimo pokriti svetovno geopolitiko, ampak da govorimo o spremembah zakona pred nami v njegovi celoti, ne zgolj o posameznem Vprašanje sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti je vprašanje privatizacije našega zdravstvenega sistema. Zakaj je privatizacija tako zelo v fokusu političnih prioritet, da jo je koalicija pravzaprav zapisala na vrh svoje politične legitimnosti, češ zdaj pa res moramo izpeljati reformo za obrambo in zaščito javnega zdravstvenega sistema, na tem naš politični projekt stoji in pade? veseljem bi rekel, da je to zato, ker je javno zdravstvo temeljna solidarnostna organizacijska oblika, pomembna za družbeno kohezijo, pomembna za to, da vzdržuje zdravje državljank in državljanov, a temu ni tako. V resnici, zakaj se moramo tako zelo ukvarjati z obrambo javnega zdravstva pred privatizacijo, je, ker sta naš javni zdravstveni sistem in zraven še naš pokojninski sistem praktično edini večji zalogi vrednosti, ki merita nekaj milijard evrov, ki sta še ostali količkaj v državnih oziroma v narodnih rokah. Vse ostalo so nam že pobrali. Firme so privatizirane, stanovanjske politike nimamo, praktično celotna družba je spremenjena v eno veliko mašinerijo za kovanje dobička, razen, kot rečeno, našega javnega zdravstva in pokojninske blagajne. In zato smo soočeni z več let trajajočim hudim pritiskom na naše javno zdravstvo, da se sprivatizira, da se odpre ta vreča in iz javnega dobrega ustvari še en trg, na katerem bo kapital lahko služil. Dva ključna načina, dve ključni orodji, skozi katera se javno zdravstvo privatizira, sta divje podeljevanje koncesij

privatnikih. In na ta način se naš javni zdravstveni sistem izrazito demontira. Čakalne vrste se podaljšujejo. Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga obravnavamo, naj bi zaustavil zdravnike dvoživke in jih odpravil. Razmejil naj bi v tej točki izvajanje zdravstvene dejavnosti javno od zasebnega. Žal, to ne drži. Zelo si želim, da bi držalo, a temu ni tako. V zakonu se vidi, da je mišmaš različnih pritiskov in različnih interesov, zato ga ne moremo brati črno belo. Noter je veliko pozitivnih stvari. So se pa tekom obravnave noter prikradle tudi različne določbe, ki napeljujejo na še več privatizacije javnega zdravstva - vsaj od začetka je bilo temu tako. Če začnemo z utemeljitvijo teze, zakaj ta zakon ne bo odpravil dvoživk tako, kot bi jih zares moral. Ideja omejevanja popoldanskega dela zdravnikov gre približno v smeri, da naj se dvoživkam nagrmadi cela kopica novih dodatnih administrativnih ovir, če temu tako rečemo, pogojev regulacij, štempljev in to, ampak temeljni problem s tem je, da imaš praktično na vseh ravneh naše zdravstvene vertikale na položajih, ki odločajo, ljudi, ki lahko rečemo, da pripadajo zdravniško zavarovalniškemu lobiju. In če pač dvoživka daje pooblastila, dvoživka nadzoruje izvajanje teh pooblastil. Seveda se nikomur ne bo nič zgodilo, ker vrana vrani ne izkljuje oči. mnogo večji problem, kar se tiče nas zakonodajalcev in zakonskih določb je, da v zakon ostajajo opisani obvodi, s katerimi se dvoživke še naprej lahko napajajo popolnoma neposredno iz javnega zdravstva na račun lastnega zaslužkarstva in izgradnje zasebnega zdravstva. Konkretno, če je nek zdravnik zasebnik zaposlen za omejen delovni čas pri koncesionarju za 4 ure na dan, za 6 ur na dan, kakorkoli že bo, brez težav lahko vstopal v zdravstveni sistem, ker praktično nobena regula, ki bi zares preprečevala dvoživkarstvo, za tak primer ne velja. In kaj se bo dogajalo? Zdravniki bodo dali v javni bolnišnici te dvoživke, bodo dali v javni bolnišnici odpovedi, zaposlili se bodo za določen delovni čas pri koncesionarju, potem bodo pa od svojih kolegov, ki so ostali na položajih znotraj javne bolnišnice, ravno tako pridobili soglasje, da opravljajo delo znotraj te javne bolnišnice. Še posebej bo ta proces izrazit na tistih oddelkih, ki tvorijo ozka grla naše zdravstvene obravnave. Bom dal primer radiologov, kjer se že zdaj podobno dogaja. Beremo v medijskih naslovih, kako so tam dali zdravniki odpovedi, kako so nekje drugje dali zdravniki odpovedi. Kar je pa drobni tisk, ki običajno niti ni spisan, je pa, da so recimo radiologi v Celju praktično naslednji dan, ko so dali odpovedi, dobili neke svoje pogodbe, skozi katere so se vrnili nazaj na delo v javno bolnišnico, ampak pod svojimi lastnimi zaslužkarskimi pogoji. Skratka, uporabljajo svoj privilegiran položaj znotraj zdravstvenega sistema, zato da izsiljujejo bolnišnice, da izsiljujejo državo in da izsiljujejo paciente. To se bo še naprej dogajalo. Zakon niti administrativno te luknje ne šiva. Na nek način celo napeljuje k uporabi dodatnih orodij za demontažo javnih bolnišnic z zelo liberalno uvedbo dela preko podjemnih pogodb. jaz razumem, zakaj so se znašle tu noter na veliko bolj prominentnem mestu podjemne pogodbe. Pač, poskuša se nekako uravnoteževati dohodek zdravnikov oziroma zdravniškega lobija, zato, da bo delal manj problemov. Češ, ja, saj vzeli vam bomo te espeje pa način vašega dvoživkarstva kakor ste do zdaj bili navajeni delati,

krmarjenja med različnimi interesi znotraj zdravstvenega sistema in to, da lahko zdravniki več zaslužijo, če več naredijo preko podjemne pogodbe v javni bolnišnici se ni nič tako zelo strašno narobe, ne zdi nič kaj zelo strašno problematičnega. Kar me edino skrbi je, da bo zdravniški lobi organizirano uporabljal, da ne rečem zlorabljal te podjemne pogodbe. za dodaten pritisk na javne bolnišnice in za dodatno manevriranje v smeri privatizacije. V zakonu je bila od začetka podtaknjena tudi določba za poskus neposredne privatizacije javnih bolnišnic. Tako imenovane dnevne bolnišnice so bile v ta zakon vpisane v osnovi na ta način, da bi po gobe po dežju lahko začele rasti zasebne bolnišnice, kar se mimogrede že dogaja. Ampak kar je ta zakon počel je, da jim je omogočal neposredno naslanjanje na resurse, kapacitete, infrastrukturo javnih bolnišnic. Na srečo je neka ambicija, politični cilj za zaščito javnega zdravstva pred privatizacijo v Državnem zboru močnejši, kakor je bil na Vladi. Če povem še drugače, Državni zbor se v tej situaciji Zakona o zdravstveni dejavnosti izkazuje za malo bolj robustno inštitucijo, malo bolj odporno inštitucijo pred pritiski zdravniškega lobija, kot sta to recimo Ministrstvo za finance ali Ministrstvo za zdravje, ki zdaj sesuva ta lasten zakon z dopisi, da naj se neprofitnost koncesij umakne ven Zakaj vse to govorim je, ker je v parlamentarnem delu obravnave tega zakona prišlo do dveh zelo pomembnih popravkov zakona. Prvi je, da so koalicijske poslanke in poslanci dali amandma, sprejeli amandma, da se mora delo preko koncesij opravljati

potaknjenec, ki bi omogočal pospešeno demontažo javnih bolnišnic na način krepitve zasebnih bolnišnic, vrgel ven iz tega zakona. Tudi to je zasluga koalicijskega posluha za pritisk iz ulice in tudi za druge oblike pritiska, ki smo ga nekateri izvajali v zadnjem letu in pol. In tudi zato se zahvaljujem za ta zakon, torej lahko rečemo, da ne bo zaustavil privatizacijo privatizacije. Delo preko dvoživk se bo nadaljevalo. Javne bolnišnice se bodo še vedno izčrpavale, čakalne vrste se bodo še vedno podaljševale. Počne pa nekaj drugega ta zakon. In to je, da procese privatizacije poskuša regulirati. če se sprašujete zakaj tak cirkus, zakaj je tak kažin v javnem prostoru s strani inštitucij in vrste zdravniškega lobija, to ni zato, ker bi zakon zaustavil privatizacijo zdravstva, ampak zato, ker bi bistveno omejil delo preko espejev, espejev, ki so davčno optimizirana oblika opravljanja dvoživkarskega dela. V temelju zakaj dobivamo v Državni zbor pisma, ki jih je kao podpisalo 4000 zdravnikov. Zakaj vsa ta medijska ofenziva proti temu zakonu in ne vem kakšne še vse piruete lahko spremljamo? Ni zato, ker bi bil splošen interes privatizacije zdravstva ogrožen. Kot rečeno, to tega zakon ne počne, čeprav bi v resnici moral. Ampak iz golega pohlepa. Dvoživkam je preveč plača tistih par procentov davka več. In za to se gre pri pritiskih na ta zakon in sesuvanju sesuvanja tega zakona. Ta zakon bom podprl. Na srečo smo tisto določbo za, ki je napeljevala na privatizacijo bolnišnic izčrpali ven iz zakona in s tem zaprli največjo luknjo, ki bi še dodatno, še bolj agresivno odprla vrata za demontažo in privatizacijo našega javnega zdravstvenega sistema. 8. TRAK: (NB) – 9.45 (Nadaljevanje) Ostale določbe tudi, če ne bodo zaustavile dvoživkarstva, kot bi ga morale. So pa še vedno koristne. Vseeno vpeljujejo v našo zakonodajo določena orodja, s katerimi lahko ali politična oblast ali katerakoli druga instanca v tej državi poskuša vsaj bremzati, če že ne preprečevati privatizacijo zdravstva in to je hvalevredno. Pogoji za zdravstvene delavce, zaposlene v javnem zdravstvu, ki bi želeli delati dodatno oziroma dopolnilno, še pri koncesionarju ne smejo odklanjati nadurnega dela, vključevati se morajo v programe za krajšanje čakalnih vrst, soglasje za delo drugje lahko dobijo samo, če delodajalec meri njihovo delovno obremenitev, če sam ne potrebuje dodatnega dela in tako naprej. To je vse, zelo pozitiven razvoj je pa ta razvoj administrativne narave. Vse te določbe bo potrebno izvajati. Kar se mi zdi problematično, pa je, da soglasja za delo popoldne pri zasebniku ni več vezano na izpolnjevanje programa, torej bolnišnica dobi predpisan program, dobi financiranje iz naše javne zdravstvene blagajne, in ta program je potrebno podelati v okviru javne bolnišnice. Več kot je programa, več ko se ga v javni bolnišnici podela, bolj se skrajša čakalna vrsta za paciente. In če tega pogoja v zakonu ni, torej, da lahko določen zdravnik soglasje delodajalca za delo pri privatniku dobi samo, če izpolnjuje program, kaj in koliko bi javna bolnišnica morala narediti, puščamo odprt enega od dveh členov preko katerega dvoživkarstvo sesuva naš javni zdravstveni sistem in to je namerno, zavestno ustvarjanje čakalnih vrst znotraj javne bolnišnice. To lahko trdimo, ker je dinamika strukturna. Sredstev v našem zdravstvenem sistemu je danes ful več kakor jih je bilo še eno desetletje nazaj, denarja je za 40 odstotkov več, zdravnikov je za dobrih 30 odstotkov več, pa se kljub temu čakalne vrste za paciente podaljšujejo. Vprašajmo se, zakaj? Okej, kdo bo morda postregel z odgovorom, da se čakalne vrste podaljšujejo, ker se populacija stara, ker se uvajajo nove medicinske tehnologije in ne vem kaj še vse, ampak, oprostite, svet ni doživel medicinske revolucije in se postavil na glavo v zadnjem desetletju, tako da to so larifari. Odgovori na vprašanje, zakaj imamo za eno tretjino zdravnikov več kakor deset let nazaj, zakaj imamo 40 procentov več denarja v zdravstvenem sistemu kot eno desetletje nazaj, pa se čakalne vrste še vedno in še naprej podaljšujejo. Ne, kolegice in kolegi, odgovor dobimo, če pogledamo kam se ta gromozanska rast sredstev za zdravstveni sistem dejansko zliva. Operacijske dvorane v okviru javnih bolnišnic ostajajo v veliki meri nezasedene. Se pravi, prostorski pogoji so izpolnjeni, finančni pogoji očitno so tudi izpolnjeni, kot sem navedel, tudi kadrovskim pogojem ne kaže tako zelo slabo. Operacijske dvorane so zasedene za slabih 65 odstotkov. Zdaj pa poglejmo, kaj se vzporedno še dogaja. Vzporedno se je gromozansko povečalo število zasebnih zdravstvenih podjetij in njihov zaslužek, v tem desetletju, ki ga jemljem za merodajnega trendov, kaj se nam z zdravstvom dogaja, smo dobili 800 novih zasebnih zdravstvenih podjetij. Samo število espejev se je povečalo za dobrih 30 odstotkov. Njihovi davčno priznani dohodki so porasli za dobrih 80 odstotkov. In kako se torej v ta kontekst umešča inštitut zdravnikov dvoživk?

potem bi zmanjkalo posla za popoldansko delo pri zasebniku. Zmanjkalo bi trga. Ne bi bilo potrebe, da se na slabem zdravju državljank in državljanov, na njihovih zdravstvenih stiskah lahko dodatno služi. In seveda je nekomu, ki je vpleten v popoldansko delo za dodatne, manj obdavčene zaslužke, v interesu, da mu njegova javna ambulanta ne požira pacientov in da jih iz tam preusmerja na neko zasebno prakso, pa naj tam ali plačajo iz žepa ali je pa ta zasebna praksa, opremljena z dohodkom iz zdravstvene blagajne, ker deluje na pogon koncesije. Pa da ne boste rekli, da je to kar nekaj, o čemer filozofiram, da si izmišljujem; praktično ni državljana v tej državi, ki je imel malo več opravka z zdravnikom in se ni soočil s ponudbo, da, joj, če boš čakal tu pri meni v javni ambulanti, boš na vrsti čez eno leto, dve leti, kakorkoli že, glej, če prideš k meni tja privat pa če greš tja privat k mojemu prijatelju, boš na vrsti čez tri tedne, mogoče teden, dva, celo naslednji dan. Ali na tej točki že kar kričeč primer, ki smo ga lahko spremljali dobro leto dni nazaj, kako sta si zdravnika, šefa v celjski bolnišnici oddelka in slovenjgraški bolnišnici navzkrižno podeljevala popoldansko delo in ustvarjala čakalno vrsto. Se pravi, en je ustvarjal čakalno vrsto v Celju, drugi je ustvarjal čakalno vrsto v Slovenj Gradcu, potem sta pa en drugemu

In to je razlog, zakaj je to popoldansko delo zdravnikov tako zelo problematično. Sploh ne gre za dodaten zaslužek, ampak da v temelju, po svoji mehaniki, v svoji strukturi neposredno demontira javno zdravstvo in ga privatizira. Žal lahko za ta zakon rečemo, da se je tresla gora, ampak se je rodila miš, je pa vendarle osnova, na kateri lahko delujemo dalje. In ko bo ta zakon sprejet, se ne smemo zadovoljiti s tem, da odpremo šampanjce tako ali drugače, takoj naslednji dan se moramo vprašati, okej, kako lahko te zakonske določbe še bolj popravimo. Izpostavil sem že enega izmed uvodov, ki je neposredno vgrajen v zakon, da se bo lahko dvoživkarjenje dogajalo naprej. Nekdo bo za določen čas zaposlen pri privatniku, potem bo pa prišel delat v javno bolnišnico na pogodbo. Da zdravniški lobi rokuje natančno ta način in da ima tu, lahko rečemo, neko razredno zavest, s katero namerno iz političnih razlogov omejuje javne bolnišnice, vidimo tudi na primeru šefa radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru tu v Ljubljani. Doktor Kuhelj mu je ime. Meni je žal, jaz mislim, da bi ime doktor Kuhlja moral prepoznati praktično v vsakem gospodinjstvu v tej državi. Zakaj? Nekaj mesecev nazaj je prišlo do javnih razkritij, kako ta doktor Kuhelj rovari med svojimi kolegi, pošilja maile in jih poskuša organizirati za to, da oni kolektivno dajo odpoved na ljubljanskem UKC-ju, gredo ven iz javnega zdravstvenega sistema, naredijo privatno firmo, zavod ali nekaj in potem, ker imajo tak vzvod in tako moč, izsilijo bolnišnico za plačilo za pogodbe in obseg dela, kakor njim paše - ne ko to pacienti potrebujejo,

ki je neka, kako bi rekel, skoraj pod radarjem, se je znašla v tem zakonu, ampak ne morem prehvaliti njenega pomena in to je, da je v tem zakonu prvič javno zdravstvo opredeljeno tako, kot mora biti. Torej, kot spoj javnega financiranja, torej javne zdravstvene blagajne, v katero državljanke in državljani prispevamo svoj denar po zmožnosti, po zaslužku, za to, da praviloma dobimo svojo zdravstveno oskrbo po potrebi, kolikor je potrebujemo, kadar jo potrebujemo. drugič, da se ta javna zdravstvena dejavnost izvaja samo v okviru javnih inštitucij: to so javne bolnišnice, javne ambulante. Zakaj je to tako zelo pomembno? Je, ker zdravstvo kot javno zdravstvo, kot solidarnostni sistem. Visoko kotira na vrednostnih lestvicah slovenskih državljank in državljanov. In celo najbolj glasni zagovorniki privatizacije zdravstva bodo začeli svoj argument in svojo propagando z: "Mi smo tudi za javno zdravstvo." ampak potem bodo nadaljevali z opredelitvijo, kako to javno zdravstvo razumejo. Ja, pa saj državljanke in državljani tam v zdravstveni blagajni zbiramo svoj denar, zdaj pa ta denar lahko spravimo do vseh mogočih zasebnikov. Ne, gospe in gospodje, to je mogoče javno financirano zdravstvo, ni pa to javno zdravstvo. Javno zdravstvo pomeni samo javno financiranje in javno izvajanje javne bolnišnice, javne ambulante. In ta zakon že takoj na začetku to usmeritev, kako moramo razumeti zdravstveno oskrbo v tej državi vpisuje v normativni okvir. Hvala. kolega Kordiš, meni je prav žal, da niste upoštevali moje dobronamernega nasveta, da ne porabite vsega časa. Predvidevanja vaše kolegice Sukič so se izkazala za resnična. Hkrati niste govorili o amandmaju, ampak ste šel zelo na široko. Jaz vas nisem ustavljala, tudi drugih ne bom, ampak s tem pač pokažete tudi spoštovanje do kolegov, ostalih, ki bi želeli priti do besede. Ni se mi zdelo primerno to, kar ste naredili,

ki je v spregi pod nadzorom tuje države s povsem privatiziranim zdravstvenim sistemom in izraža skrb nad stanjem našega zdravstva in nam pripoveduje, da je zdravstvo gospodarska dejavnost in to je jasen znak, da morajo zvoniti vsi alarmi. Ni mi bilo dopuščeno povedati, da slovenski javni zdravstveni sistem oziroma krepitev javnega zdravstvenega sistema in pa razmejevanje med javnim in zasebnim, da je za Levico v zdravstvu to nas ključno. Naš ključni cilj zaradi tega so mnogi socialisti sploh vstopili v politiko in zaradi tega je Levica sploh šla med drugim v vladno koalicijo. Ni mi bilo dopuščeno povedati, da v oči zelo bode preobrazba zdravniških cehovskih organizacij iz nekdaj strokovnih združenj v praktično enoznačna lobistična združenja, ki se ne ukvarjajo prvenstveno z uvajanjem novih medicinskih tehnologij in razširjanjem znanja, ampak predvsem z vztrajno agitacijo za privatizacijo zdravstva in srditim branjenjem ekonomskih privilegijev dvoživkarstva in koncesionarstva dveh temeljnih gradnikov na poti v privatizacijo ali če hočete, v amerikanizacijo slovenskega zdravstva. Torej, ni mi bilo dopuščeno povedati zakaj podpiram in pozdravljam napore koalicije in ta zakon. Kajti, kot rečeno, ko smo stopili v vladno koalicijo smo se skupaj z ostalima koalicijskima partnericama trdno zavezali, da se bomo odločno postavili na stran javnega zdravstva, modernizirali upravljanje in organizacijo dela ločili javno od zasebnega, kar danes počenjamo, ponovno vzpostavili red pri zaposlovanju zdravstvenih delavk in delavcev ter predvsem preprečili, kot sem že omenila, amerikanizacijo našega zdravstvenega sistema. Namreč Friedmanova doktrina / nerazumljivo/ absolutno v javnem zdravstvu nima kaj iskati naše javno zdravstvo je treba ubraniti in vso spoštovanje tej koaliciji, da smo končno na pravi poti. Hvala lepa.

ki deli slovensko javnost in ki deli naše zdravnike in takemu zakonu v Novi Sloveniji nasprotujemo. Nasprotujemo, da ste vzeli zdravnike kot tiste sovražnike, ki so krivi za stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, niste pa pogledali, kaj se dogaja v ozadju. Na začetku vašega mandata je bilo obljubljeno, da boste začeli tam, kjer težave nastajajo in to je v ZZZS. Očitno ste se od tega odmaknili in ste rekli, težave so pri slovenskih zdravnikih, pri tistih, ki delajo tudi v svojem prostem času zato, da ljudje pridejo do obravnave, obravnave, do storitve. Bilo je rečeno, da čakalne vrste, da se zmanjšujejo in da takega priliva bolnikov zaradi demografije ni. Sama pokrivam tudi pododbor za rakava obolenja. Lahko rečem, da ko smo začeli dobre tri, štiri leta nazaj prvič govoriti, je bilo rakavih bolnikov okrog 15000 na leto, zdaj smo na številki 17 in se to povečuje. Se pravi, že iz tega naslova prihaja več pacientov v sistem, že iz tega naslova, že zaradi te bolezni, kaj pa šele vse ostale druge bolezni. Tako da pritisk zdravje, splošno zdravje našega prebivalstva je na poti k temu, da vedno več potrebujemo zdravnikov. Zakaj ste se odločili za pot, ko boste delili zdravnike na vaše in naše, na tiste, ki delajo v javnem sektorju in tiste, ki delajo v zasebnem sektorju ne razumemo. Lahko rečem, da slabo delovanje javnega zdravstvenega sistema ni samo odvisno od zdravnikov, ampak predvsem od vodenja teh javne zdravstvene ustanove ali pa zdravstvenih ustanov. In lahko rečem, da omejevanje dela, da to seveda nikoli ni obrodilo sadov. Govorite, pa tudi kolegica pred mano v postopkovnem, ki to ni bil postopkovni, je rekla predsednica, govori o nekih zasebnikih. Pa dajmo povedati, pa spoštovana ministrica, ker ste danes z nami, boste povedali, koliko je tega zasebnega sektorja v Sloveniji? Smo na 3 odstotkih? Smo na 3 odstotkih? In ponovno se vračam k temu, da 3 odstotke bo ogrozilo 97 odstotkov. Pa nisem branik zasebnega, jaz želim imeti storitev na napotnico. Jaz želim prejeti obravnavo in dostop do zdravnika na napotnico takrat, ko jo potrebujem, ne čez pol leta, ker čakajočih je namreč vedno več. V zadnjem pol leta se je njihovo število povečalo za 10 odstotkov. Trenutno je vseh čakajočih že več kot 308 tisoč. Čakalne dobe pa so na dermatološki pregled, na napotnico, zelo hitro čakali 170 dni, na magnetno resonanco pljučnih ven pa skoraj dvakrat dlje, 320 dni. In to vse z napotnico zelo hitro, pri kateri naj bi prišli na vrsto v 30 dneh, se pravi, da napotnica redno lahko čakate še več in še dlje. In da za endoprotezo kolena dve leti, za poseg na mandljih dve leti in pol, za operacijo obnosnih votlin tri leta in pol. Proti čemu se vi borite? Proti temu, da boste to skrajšali ali proti temu, da boste to podaljšali? Ker predlog zakona, ki ga imamo danes, bo to še podaljšal. In na to vas opozarjajo vse zdravniške organizacije, na to vas opozarjajo ne nazadnje tudi pacienti. Pa tega ni tako slišati, ker seveda ne prihaja tako v medije in v javnost, ne nazadnje tudi Skupnosti občin Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in tako naprej. V Slovenskem zdravniškem društvu pravijo, da trenutni predlog zakona o zdravstveni dejavnosti neposredno ogroža kakovost, varnost in zanesljivost slovenskega zdravstvenega sistema.

Se pravi, da ste, kot sem večkrat rekla, napovedali vojno, ampak ne vem, če niste v tej bitki sami sebi največji sovražnik. To se je pokazalo in spoštujem, javno povedano, tudi mnenje vašega poslanskega kolega. In še nekaj, da greste koalicija mimo mnenja ministrice, saj se čudim, da je danes sploh tu, ker nima vaše podpore. Obeh dveh vaših ministrov, tako Boštjančiča, ministra za finance kot ministrice za zdravje in da greste koalicija njih povoziti. Ali niso oni tisti prvi, za katerim vi stojite? Glede na pismo, hvala, ki smo ga prejeli, predsednica, glede na pismo uradno, ki je prišlo, moram reči, da ste povozili svoje ministre. Seveda pričakujem, če si minister kot minister povožen od lastne poslanske skupine, da odstopiš. Bomo videli, kaj bo, za kaj se bo odločila ministrica, ali bo sledila poslanski ali bo poslanska njej. To bo zanimivo spremljati tudi v prihodnje.

mi vsi vemo kaj je v ozadju, priključitve železničarskega doma k državnim jaslim, mi vsi vemo katera lokacija je to v Ljubljani. Mi tudi vemo kdo je ustanovitelj tega doma, ampak že večkrat videno, tako so se znašle Križanke. Na neki drugi oziroma v solastništvu, tako se je znašel nenazadnje tudi študentski zdravstveni dom na Aškerčevi, pa je doktor Brecelj takrat to ubranil, pa ste ga vi tudi hoteli priklopiti, zdaj je Železničarski dom. Kaj bo še potem? Ali boste vse počistili? ne vem, res, kaj vas vodi k temu. Ali je to pohlep? Lahko glede na včerajšnji zakon Nove Slovenije, ki ste ga zavrnili, nepoznavanje razmer na podeželju in vi s tem zakonom umikate zdravnike stran od ljudi na podeželju, že z včerajšnjim, danes dokončno. Ravno me je klicala gospa iz Senožeč, kjer je v prostorih, ki jih ima v lasti občina, deluje ambulanta, in da hodi volontersko direktorica zdravstvenega doma opravlja dvakrat na teden tja službo, volontersko, ker ni načina, da bi si jo seveda plačala, in ta občina ne more obnoviti tistih prostorov, zato, ker nima zaposlenega stalnega zdravnika. Mislim. Mislim, da ste pokazali obraz, seveda, kot večkrat rečem, tudi mene, tudi mene in tudi vas, po njih delih jih boste spoznali. In jaz sem prepričana, da je današnji zakon kaže na to, da se dejansko požvižgate, če lahko tako rečem, na mnenje lastne ministrice, na mnenje koalicijskih strank, se pravi, veliki ste, ampak veste, tudi ta veličina včasih mine. Jaz sem tukaj že kar dolgo in sem že videla, kako so take velike stranke klavrno končale, žal, naredile pa veliko škode in mislim, da ste na isti poti tudi vi. Hvala, predsednica. Preden začnem, ne vem, dva stavka, res, to manipuliranje na račun podeželja, mi je prav, ne vem, grozno, večina moje družine živi na podeželju in tak odnos, ki ga imajo s svojim zdravnikom v javnem zdravstvenem zavodu, bi mi tu v Ljubljani lahko samo sanjali o tem. Seveda niso vse občine nimajo iste situacije, ampak da se vi razumem, da najlažje komunicirate v binarnosti, eni so za, drugi so proti, mi smo zdaj proti in si iščete. 13. TRAK: (VP) 10.10 (nadaljevanje) Zdaj danes smo kao proti zdravnikom, čeprav to sploh ni res in bom v nadaljevanju večkrat povedala zakaj. Aja, proti podeželju smo. Kako privlačno, ne, res, oh. Take populistične politike, saj verjamem, da bodo državljanke in državljani to zavrnili. Skratka ta zakon smo slišali od kolega Kordiša, da je miš, od Nove Slovenije smo slišali, da je vojna, tako da mislim, da smo ravno nekje na enem kompromisnem območju. Ker seveda noben zakon, ki bi urejal področje, ki ima toliko interesov, ne bi šel skozi brez kritik. Že od začetka volilne kampanje seveda mnogi, ki ste že prej bili v politiki, pa že verjetno desetletja, se pogovarjate o tem, kako rešiti naš zdravstveni sistem, kako krepiti javno zdravstvo. In takrat smo stalno govorili o tem, ja, tudi ko smo dobivali predloge od raznih ljudi, ki so želeli takrat kandidirati ali pa so mislili, da imajo rešitve, treba je razmejiti javno in zasebno, vsi smo bili najbolj pametni, treba je razmejiti, la-da-da-da-da, in smo ure in ure o tem razglabljali, danes pa imamo dejansko pred sabo rešitev. To je tako kot preferenčni glas - vsi smo zato, dokler je na papirju, ko je pa nekaj na papirju, se je pa težje strinjati. Ampak ravno v to kislo jabolko smo zagrizli in hvala ministrstvu in hvala predsednici Odbora za zdravstvo, da smo ta zakon pripeljali danes do te druge obravnave in potem bo tudi tretja in bomo glasovali o njem. Pred sabo imamo 2. člen. Jaz tega amandmaja ne podpiram od SD, ker bi želel vnašati še eno anomalijo v sistem, ki jih ima že preveč in ga probamo regulirati. Ker pa govorimo o 2. členu, se moram odzvati na razprave glede potencialno ustavne spornosti, ker mislim, da je preveč lahkotno rečeno, da je Ustavno sodišče že dvakrat odločilo v prid koncesionarjem. Posebej ko gre, ne vem, za urejanje toliko kompleksnih vprašanj, mislim, da je res potrebno pogledati ali so te odločbe bile primerljive, v katerih delih so bile primerljive in kje morda ravno ta poskus poskuša napake, ki so bile narejene v preteklosti, odpraviti. Najprej bi se osredotočila na odločbo iz leta 2022, kjer so se na omejevanje dobička iz koncesijske dejavnosti pritožili lekarnarji. Tukaj bi rekla, da res na žalost je tudi to bila odločba, katera je bila / hrup v dvorani, nerazumljivo/ izpostavljena in je Tamara Kozlovič dobro odgovorila. Ta je najmanj primerljiva, bi rekla, situacija, o kateri se pogovarjamo danes. Zakaj? Ker lekarnarji ne morejo opravljati dejavnosti kot zasebniki, sploh nimajo te možnosti. Torej če jim omejiš dobiček kot koncesionarji, oni nimajo niti alternative, da bi opravljali dejavnost tako, da bi dobili dobiček. Zdravniki na drugi strani pa imajo to možnost. In tukaj gre za res neprimerljiv položaj, ko govorimo o tem, kako se posega v njihovo gospodarsko pobudo. Če imaš ti možnost reči, oh, ne bom se ukvarjal s temi omejitvami od države, jaz bom pač imel zasebno ambulanto in bom iz tega služil, je to čisto en drug položaj, kakor če te možnosti nimaš, potem ti pa država še omeji, da ne moreš služiti dobiček iz tega primera. Tako da jaz se res s to odločbo ne bi preveč ukvarjala, ker ni, položaj je drugačen in iz tega ne moremo sklepati, da bo Ustavno sodišče podobno odločilo v primeru omejevanja dobička koncesionarjev, ki so zdravniki ali zobozdravniki. Bolj primerljiva je odločba, ki je bila izdana … Da najdem. A je bila 2018?Mislim, da če bom našla prvo stran … Tule. Tukaj je pa dejansko šlo za pritožbo zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov in je pač bilo odločanje v smeri, da je omejitev razpolaganja z dobičkom prekomeren poseg, izvolitev pravice do gospodarske pobude. In takrat, to je sicer bilo zdaj že pred sedmimi leti, 2018, je Ustavno sodišče pač stalo za tem. Dejstvo je, da v tem primeru, ko so se pritožili zasebni zdravniki in zobozdravniki, Državni zbor sploh ni dal odziva, torej sploh ni obrazložil, zakaj zagovarja zakonsko ureditev, ki jo je sprejel. To zagotovo ni dobro izhodišče na Ustavnem sodišču, ker Ustavno sodišče gleda argumente na eni strani, argumente na drugi. Vlada se je odzvala v tem primeru.

ali je ta poseg sorazmeren? In da je poseg sploh lahko sorazmeren, mora biti dobro obrazložen. kar je prav. Seveda, ker ko mi posegamo v katerekoli pravice, ki jih imamo po Ustavi, če država od njih posega, mora zelo jasno povedati, kaj je javni interes in zakaj je ta način posega še sorazmeren torej, ni preveč prekomeren, in mislim, da ravno v tem členu smo naredili domačo nalogo. Obrazložitev je na osmih straneh. In večkrat se dotika ravno vprašanja, zakaj je v tem primeru omejitev razpolaganja samo s koncesijsko dejavnost, dobička iz koncesijske dejavnosti, seveda ne iz tržne dejavnosti, ki jo opravlja koncesionar, zakaj mora biti porabljena na določen način? Niti ne, da je ne sme imeti, samo presežek prihodkov nad odhodki mora uporabiti za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti - to je isto, kot je bilo v tistem členu, ki ga je presojalo Ustavno sodišče, zdaj pa je že sam člen bolj razčlenjen piše: "In sicer za investicije v prostore in opremo z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave za stroške usposabljanja in stalnega izpopolnjevanja ter plač zaposlenih in za tekoče stroške poslovanja." - torej, bolj razčlenjuje, kaj so tisti nameni, za katere se naj uporablja. Kar pa se mi zdi še bolj pomembno, opredeljuje zakaj je v javnem interesu, da se namensko zbrana sredstva, sredstva zbrana za to, da v državi lahko zasledujemo pravico do zdravstvenega varstva vlagajo v ta sistem in da se te kapacitete in kadri, ki to izvajajo, da se to krepi z dobičkom, ki je vse pohvale vreden, če ga koncesionar dobi. Še en vidik, ki se mi zdi pomemben z vidika sorazmernosti in je tudi v obrazložitvi je pa še tale. Torej, omejimo, kam lahko koncesionar, če dobi dobiček iz tega javnega dela, kam lahko investira svoja sredstva hkrati pa izpostavljamo, da tovrstno reinvestiranje v prostor, opremo in kadar koncesionarju omogoča večjo strokovnost, kakovost in varnost opravljanja zdravstvene dejavnosti tudi v delu, ki ni koncesijski, temveč popolnoma tržni. Predlagatelj meni, da je ukrep / nerazumljivo/ in zaradi tega sorazmeren. Ker seveda ti, če investiraš, mi smo rekli, okej, naredil si dobiček iz javnega dela, zato ker si bolj učinkovit, super, ampak želimo, da ta denar investiraš v tiste kapacitete, ki ta javni del izvajajo. To je omejitev, ampak sorazmerno je, zato ker dobiček lahko imaš in ga investiraš v svoje kapacitete, hkrati pa te kapacitete celo uporabljaš lahko potem za tržno dejavnost. Tako da, jaz mislim, da smo tukaj res bili zelo previdni, zelo previdni, da ni kar pavšalen poseg, dobička ne sme biti, ampak da je omejitev, kaj se s tem dobičkom, ki pride iz javnih sredstev lahko dela, da se še naprej krepi javno zdravstvo in hkrati omogoča ravno to, če je nekdo vzel pač samoiniciativno se prijavil za to, da bo izvajal koncesijo, da pač te zadeve, ki jih vzdržuje z javnim denarjem lahko potem, če to ni v škodo, ker dela javne storitve, potem lahko uporablja tudi, ko dela tržno. Meni se zdi to en zelo pogumen način, kako se regulira tako javni del koncesijske dejavnosti kot pač tisti tržni del, ki ga lahko tudi zasebni zdravnik opravlja. Tako da, s tega vidika, mislim da tudi pismo, ki je bilo poslano, nam je sicer dalo misliti, smo premislili: mislim, da smo mnogi še enkrat za to prebrali. Pozdravljamo različna mnenja. Jaz vidim, da nekaterim dolgotrajnim politikom je zato tako grozno čudno, da se mogoče kolega Gregorič pa jaz ne strinjava, ampak midva si oba želiva močen zdravstveni sistem. In ja, včasih ne pridemo vsi na isto valovno dolžino, pomembno je pa, da se večinsko strinjamo in potem tisti posamezniki kdaj pač tudi rečemo, v redu, tukaj ne morem popustiti. Razumem, kakšna je večina, vem pa, da v prihodnosti, ko bo ena tema zame tako grozno pomembna, bom tudi jaz dopustil drugim, drugo mnenje, ampak pač ne bom kompletno rušil same zadeve. Meni se to zdi zrela politika, vidim pa, da je nekaterim izjemno nenavadna.

Najprej bi rad povedal to, da imamo pred sabo zakon, ki razdvaja, ni nič nenavadnega, saj v, bom rekel, v slovenski politiki je malo vprašanj s katerimi se nekako uspemo združiti oziroma imeti podobno razmišljanje. Včasih še o tem nismo složni ali je trenutno noč ali dan. Mislim, da smo globalno lahko ponosni na naš javni zdravstveni sistem, ki, bom rekel, kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki jih seveda ima, deluje dobro in je dostopen vsem. In mislim, da je to res velika vrednota, ki smo jo uspeli tudi v 21. stoletju ohraniti. Sam kot, bom rekel, pacient in laik, vidim enega največjih problemov v tem našem javnem zdravstvenem sistemu, kar se tiče čakalnih vrst, bom rekel, spremembe tega zakona pa me nikoli niso nikakor prepričale, da bi, bom rekel, število čakalnih vrst se zmanjšalo , zato tudi nisem naklonjen podpori tega zakona. Če pogledamo številke, potem lahko ugotovimo, da se je v preteklih letih povečalo število zaposlenih, povečalo se je veliko tudi verjetno Zmanjšale so se je število obsegov oziroma posegov, ki so se dogajali, ti so bili celo za 10000 na leto manj kot pred covidom. Verjetno v sedanjem sistemu res obstajajo zdravniki, tako da v vsakem sistemu obstajajo ljudje, ki malo izkoriščajo, bom rekel, sistem.

Verjetno oziroma sem tudi prepričan, da obstaja sistem za nadzor že sedaj, da tisti, ki ne delajo v skladu z zakonom in etičnim kodeksom se verjetno lahko tudi sedaj pokličejo na odgovornost. In vprašanje boja med javnim in zasebnim sistemom v tem Državnem zboru v tem mandatu poteka zdaj že, bom rekel, na več področjih. In odločitve, ki smo jih sprejeli, me nekako do zdaj niso prepričale, da so bile takšne, ki bi bile zelo učinkovite, predvsem pa ne z vidika državljanov. In mislim, da moramo mi nekako zastopati interese državljanov. Nisem prepričan, da problem, enega izmed problemov našega javnega zdravstva ne predstavlja samo financiranje oziroma način financiranja, in sicer tudi, bom rekel, sistem financiranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V regionalnem časopisu sem prejšnji teden prebral, da Splošna bolnišnica Murska Sobota je preteklo leto zaključila z izgubo zato, ker naj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ne bi se uspela dogovoriti za večji obseg programa. Seveda razumem, da so sredstva omejena. Vendar se pa tudi vprašam, ali so potem interesi pacientov ali interesi, bom rekel, kapitala ali v tem primeru zavarovalnice bolj pomembni. Saj če ti podatki držijo, potem naj bi imela zavarovalnica več deset milijonov evrov prihodka nad odhodki, torej presežek prihodka nad odhodki. To pomeni, da sredstva načeloma bi bila na razpolago, da se, bom rekel, prerazporedijo oziroma da se programi povečajo. Zakaj je to pomembno? Zato ker če seveda v regionalni bolnišnici, kot je Murska Sobota, ni dovolj programa oziroma program ni dovolj obsežen to pomeni, da morajo pacienti iz Prekmurja odhajati v druge bolnišnice, če se želijo zdraviti, kar se mi zdi nedopustno že s stroškovnega vidika. Po drugi strani pa, da ne omenjam človeški vidik. Pa nenazadnje ne smemo povedati, da Prekmurje je po vseh kazalnikih dejansko na repu, kar se zdravstva tiče, mislim, z vidika imamo največ obolelih, starajoče prebivalstvo tudi pomeni večjo umrljivost. In prezgodnja umrljivost je bila v letu 2023 najvišja prav v prekmurski regiji, kakor tudi število hospitaliziranih. mislim, da bi v takšnih primerih še posebej morali biti pozorni na to, da seveda vsaka regija ima svoje specifike. Vsi si želimo neko, bom rekel, skrb za to, da smo zdravstveno oskrbljeni in preskrbljeni. Vendar verjetno tudi zdravstvena zavarovalnica bi morala marsikaj, marsikatero odločitev pretehtati in bom rekel, odločati bolj z vidika, bom rekel, tudi pacientov. Jaz sem zagovornik absolutno javnega zdravstvenega sistema, ki je dostopen vsem. 16. TRAK: (NB) – 10.25 (Nadaljevanje) Seveda pa želim, da bom rekel, da je zdravstveni sistem, ne glede na to ali je delno v javnem, delno pa v nekem zasebnem sistemu ali pri koncesionarjih ali kakorkoli to imenujemo, vsem ljudem, da se bodo čakalne vrste zmanjševale, ker mislim, da bi to morala biti naša naloga in jaz tega zakona v tej obliki, kljub temu, da je zakon v globalu, dobro zapisan, ampak ima neke pomanjkljivosti, vsaj z mojega vidika, ki bi lahko naredile s sprejetjem, tudi nepopravljive ali težko popravljive napake, ne bom, ne bom podprl in s tem bom tudi nekako končal, da bom še prepustil besedo svojemu poslanskemu kolegu, če se bo želel prijaviti, ker v naši poslanski skupini imamo urejene zadeve. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? (Da.) Ja, je interes. Torej, ponovno vas prosim za prijave.

Aha, zdaj pa imamo kar 12 razpravljavcev prijavljenih. Prvi bo razpravljal kolega Uroš Bržan, za njim kolega Predrag Baković, izvolite. UROŠ BREŽAN Spoštovana ministrica, ekipa, kolegice in kolegi, lep pozdrav! Zdaj, kvalitetna in pravočasna zdravstvena oskrba je tisto, kar nam vedno mora biti pred očmi, ko se ukvarjamo s sistemom kot celoto in danes je gotovo za to priložnost in to posledično pomeni, da moramo vedno pred očmi imeti pacienta, se pravi tisti tistega, ki zdravstveno oskrbo rabi. Sam mislim, da se je skozi proces priprave zakona tako na ministrstvu v javni razpravi z delom na odboru prišlo do rešitev, ki gredo v smeri večje transparentnosti in tako kompleksen sistem, kot je tak, večjo transparentnost gotovo potrebuje. Sam ne bom rekel, da zelo dobro poznam ta sistem, kot dolgoletni župan pa sem se ukvarjal predvsem s primarno ravnjo, z zdravstvenim domom in s tistim, kar so odgovorne zagotavljati občine in moram reči, da nisem najbolj zadovoljen s tem, da se Tolmin v tem kontekstu v zadnjem času pojavlja tako pogosto na naslovnicah različnih medijev, ker žal je tako, da takrat, ko se dogaja nekaj kar ni najboljše, takrat se se pridobi tudi pozornost javnosti. Zdaj, najprej se je ta zgodba začela. Bom rekel s tem, da je v Tolminu dalo odpoved kar nekaj dolgoletnih zdravnikov. Enajst splošnih ambulant je v Zdravstvenem domu Tolmin, ki pokriva tri občine v Posočju Bovec, Tolmin in Kobarid, dobrih 18 tisoč občanov in občank. na tem področju in seveda v času poletne turistične sezone pa še najmanj toliko obiskovalcev, ki nujno potrebujejo tudi zdravstveno oskrbo, predvsem pa nujno medicinsko pomoč. Zdaj, tu je treba zelo jasno povedati, te odpovedi zdravnikov niso, niso posledica Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga v tem trenutku obravnavamo, niso tudi posledica dela prejšnjega vodstva občine,

in posledica tega je tudi to, da se je seveda zatresel tudi sistem nujne medicinske pomoči, kajti tudi splošni zdravniki so v ta del vključeni. In vsi vemo, ki smo se koliko kaj ukvarjali z zdravstvom, da je v zadnjih letih to bilo prerešetano z različnimi praksami in nujna medicinska pomoč pri nas na podeželju se je v veliki meri zagotavljala tudi z delom preko espejev.

ker je bilo to tisto, kar je zagotavljalo fleksibilnost in oskrbo prebivalkam in prebivalcem. In jaz se strinjam, da tak sistem ni pravi in to smo v novem zakonu tudi zapisali. Hkrati pa, ker se zavedamo, da je tak sistem velik, obsežen in ga je težko obračati in spreminjati v enem dnevu, smo v zakon zapisali tudi prehodno obdobje za podobne podobne prakse. In napisali smo, da bo prehodno obdobje enega leta. In kaj se je potem zgodilo? Potem smo na Tolminskem oziroma v Zdravstvenem domu Tolmin dobili inšpekcijo, ki je seveda tako prakso prepovedala takoj. Zdaj, jaz mislim, da bi morali vsi akterji v zdravstvenem sistemu imeti pred očmi tisto, kar sem povedal na začetku, se pravi kvalitetno in pravočasno zdravstveno oskrbo in pacient bi moral biti na prvem mestu. In sistem, ki je tako kompleksen in pomemben, ki v bistvu v vsakem trenutku lahko odloča o življenju vsakega od nas, mora imeti čas, da se prilagodi. Zato moram reči, da se mi taka praksa zdi zelo težko sprejemljiva in razumljiva. Razumem pa, da je sistem kompleksen, da ga je težko opravljati in moram reči, da cenim delo, ki je bilo opravljeno v tem času priprave zakona. Kompleksnost tega sistema nenazadnje kaže tudi komunikacija v zadnjem času, kjer se vidi, da imamo lahko tudi ljudje na isti strani političnega spektra različne poglede in različna stališča. Kot sem pa rekel, zdi se mi, da bi morali vedno in vsi imeti pred sabo tisto, kar ta sistem zagotavlja, se pravi zdravje ljudi. In s tega vidika imam pri današnji razpravi in pri tem zakonu na koncu sam en velik vprašaj.

ki so težke, torej kar se tiče omejenih virov, kar se tiče kadrovske problematike, dolgih čakalnih vrst in tako naprej. nekako se fokusiram na 2. člen, ki smo ga v Poslanski skupini Socialnih demokratov amandmirali. Bi se najprej morda zahvalil tukaj tudi kolegici Ivi, ki je nekako napovedala, da bo podprla ta amandma in seveda morda tudi kdo drug iz opozicije ali tudi iz koalicije. Za kaj gre? Gre za to, da poskušamo s tem spremembo tega amandmaja zagotavljati, da se med izvajalci javne zdravstvene službe ohranijo ali pa ostanejo tudi drugi zavodi, ki jih trenutno, ki jo trenutno opravljajo, vendar nekako Republika Slovenija v neposrednem smislu ni njihov, torej neposredni ustanovitelj. S to spremembo amandmaja se pravzaprav krog možnih zdravstvenih zavodov, ki so del javne zdravstvene službe, še dodatno oži v izogib dvomov in pa nepredvidljivim in nejasnim posledicam, ki lahko sledijo. Dopušča se splošna možnost, da pravni subjekti, ki so v izključni lasti Republike Slovenije, samostojno ustanovijo zavod, ki bi opravljal zdravstveno dejavnost kot del javne službe oziroma mreže, z vsemi obveznostmi in z vsemi omejitvami, ki veljajo za te izvajalce, v ključno s predlaganimi nepridobitnim modelom poslovanja. Konkretni primer, ki je bil omenjen, torej primer železniškega zdravstvenega doma, ki v času sprejemanja tega zakona opravlja javno zdravstveno službo na nepridobiten način, hkrati pa je njegov edini ustanovitelj podjetja, katerega edini lastnik je Republika Slovenija, je seveda zajet mednje. Krog potencialnih subjektov, ki bi lahko izvajali tako dejavnost oziroma bili vključeni v javno zdravstveno mrežo je s spremenjenim amandmajem dodatno zožen, ne izključuje pa drugih tovrstnih zavodov. Zdaj, omejitev na sto

Naj tukaj poudarim, niti konkretno opisanem niti po uveljavitvi tega zakona o ustanovljenem zavodu še vedno ne bi bilo samodejno zagotavljanje, zagotovljeno izvajanje, izvajanja javne službe, torej mrežo javne zdravstvene službe se določa in prilagaja skladno s tem zakonom, predlaganimi spremembami in seveda v smislu 4., 5. in 6. člena veljavnega Zakona o zdravstveni dejavnosti. Torej za vsak tak zavod bo od uveljavitve tega zakona obstajala možnost, da se njegove kapacitete ustrezno umestijo v mrežo javne zdravstvene službe. Ta amandma zagotavlja, da se tak zavod, ki je seveda v posrednem, izključnem, izključnem ustanoviteljstvu Republike Slovenije v smislu tega zakona, obravnava kot javni zavod. Ker je cilj tega zakona okrepiti javno zdravstveno mrežo, kot sem povedal že na začetku,

vanjo ustrezno umestijo tudi kapacitete železniškega zdravstvenega doma in njihovih, bom rekel, 130 sodelavcev, ki skrbijo za več kot 22 tisoč pacientov v različnih krajih. Onemogočanje vključitve takega izvajalca v mrežo bi bilo v danih okoliščinah neracionalno, v nasprotju z osnovnim ciljem tega zakona, ki je torej, še enkrat ponavljam, okrepiti javno zdravstveno službo. Ne želimo, da bi zgolj posrednost ustanoviteljskega razmerja zdaj ali pa v prihodnosti omejila možnost, da se javno mrežo okrepi z izvajalci, ki sicer izpolnjujejo vse pogoje, ki jih od njih zahtevata zakon in drugi predpisi, zato seveda tudi ne želimo preprečiti novim izvajalcem, zlasti če sprejmejo obveze in omejitve javne službe iz tega predloga zakona, kot so na primer nepridobitnost poslovanja in vlaganje presežkov v skladu s tem predlogom zakona. Torej, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, pomembno je, da v tem trenutku, ko drugi subjekti v posredni državni lasti nimajo zadržkov do tržne in pridobitne dejavnosti v zdravstvu, v konkretnem primeru pa je govora o izvajalcu, ki že posluje na način, ki ga predvidevajo zakonske spremembe, hkrati pa koncepta nepridobitne službe ne vidijo kot ovire za novo delovanje. Zato na tem mestu polagam na srce vsem ostalim, da se nam ta amandma zdi še kako smiseln, kajti s tem bomo okrepili javno mrežo in seveda se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, ki boste ocenili, da je ta amandma ustrezen in primeren za vašo podporo. Hvala lepa.

Na mizi je najprej amandma k 2. členu kolegov iz SD, je vreden razmisleka, razmislek gre v tej smeri, ohranimo tisto, kar dobro deluje, dobro deluje celo v glavnem mestu in zato bo ta amandma tudi vreden ne samo mojega razmisleka, ampak tudi moje podpore. Vlada za, se reševanja zdravstva loteva z zakoni, ki v družbi in širši strokovni javnosti niso najbolje sprejeti. Trudim se izbirati diplomatske besede. Niso najbolje sprejeti. Lahko zavzamemo stališče, da se odpor dogaja, ker nihče ne mara ali noče sprememb, a prav gotovo je odpor tudi posledica nezaupanja zaradi negotove dostopnosti zdravstva, ki jo lahko vsak nedomišljen, nedomišljen poseg nemudoma še oteži. Nova Slovenija za zdravstveni sistem ponuja dodelan program z ukrepi, ki so v strokovni javnosti pridobili podporo,

Treba je ustaviti napade na zdravniško stroko ter uvajanje sprememb brez širšega konsenza. Drugi korak je takojšnje aktiviranje vseh razpoložljivih izvajalcev zdravstvenih storitev, da nemudoma skrajšajo nedopustne čakalne dobe. Nedopustne čakalne vrste, nedopustne. Zato že četrtič vlagamo spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. V tretjem koraku sledi učinkovitejšo organizacijo dela. Z učinkovitejšo organizacijo dela bi se povečalo število zdravstvenih storitev, kar bi skrajšalo čakalne vrste. V ta korak sodi tudi sprememba upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zadnjem, četrtem koraku, pa načrtujemo ureditev sobivanja javnega in zasebnega zdravstva v okviru jasnih pristojnosti in odgovornosti. In te štiri korake bomo realizirali, če nam bodo volivci zaupali vodenje države. Za spremembe je potrebno zaupanje med sodelujočimi. Z opisano sistemsko ureditvijo se omejuje tudi korupcija, do katere imamo Krščanski demokrati ničelno toleranco. Kritični smo do neučinkovitosti v zdravstvu. Zavzemamo se za preglednost in odgovornost pri porabi javnega denarja: veliko ga je in dovolj ga je. Podpiramo prizadevanja za večjo kakovost v zdravstvu, digitalizacijo zdravstvenega sistema in odpravo nesmiselnih administrativnih ovir oziroma administrativnega pekla. Obsojamo napade na zdravstvene delavce, zato predlagamo, da se takšno nasilje obravnava kot kaznivo dejanje, Spremembe v zdravstvu se lahko začnejo uvajati takrat, ko se med vsemi sodelujočimi vzpostavi zaupanje. Spremembe na silo ne delujejo, namesto tega doživijo odpor in nasprotovanje. Zato naj bo ta zapis, ta moja razprava, zadnji klic in poziv k resnemu razmisleku, če so vladni načrti resnično v korist slovenskega bolnika oziroma družbe kot celote. Kaj imamo danes na mizi oziroma zadnje mesece oziroma tedne, da bo slovenska javnost seznanjena, bom rekel, s fizičnim volumnom zakonske materije? Na eni strani imamo 40 strani členov Zakona o zdravstveni dejavnosti, 40 strani. V drugi obravnavi na Odboru za zdravstvo smo dobili 43 strani amandmajev. In isti dan, ko smo o amandmajih glasovali smo dobili še 38 strani sprememb teh amandmajev. Poslanka in poslanec, ki želi resno razpravljati in glasovati po svoji vesti, ima torej 40 strani osnovnega zakona, 43 strani amandmajev in 38 strani sprememb teh amandmajev. Če je kdo to sposoben sprocesirati, mu jaz lahko samo čestitam, če pa ne, pa je glasovalni stroj. To pa je največje ponižanje za človeka, za poslanko, poslanca. Zakaj sem govoril o tem, da moramo prenehati z brutalnimi napadi na zdravniško osebje, na zdravnike? Vladajoči - ne morem se pač znebiti tega občutka - ste preko svojih medijskih kanalov dodobra zastrupili slovensko javnost. Ja, imate jo na svoji strani, ko kritizirate zdravništvo. Res in tukaj slišimo v dvorani in nihče ne skoči v luft, ko zdravništvo imenujete za živali. Ja, dvoživke, paraziti so živali. Dvoživke, amfibiorum

In preden bi se sploh začeli pogovarjati o kakršnihkoli reformnih zakonih, moramo najprej postaviti bolnika, ki išče zdravje, pacienta, v središče naših razprav, pacient mora biti v središču, ne pa, ja bom ponovil, sveta vojna proti zdravništvu. In če smo pravna država, kolegice in kolegi, pred kratkim oziroma 29. januarja letos je Vrhovno sodišče nekaj povedalo o espejih, ki delajo v zasebnih klinikah, če hočete. In kaj je povedalo? Postavilo se je na stran espejev v skladu z Ustavo, kjer je gospodarska pobuda - kaj? - svobodna. Kar preberite, kar preberite odločitev Vrhovnega sodišča. Najbrž, ampak samo špekuliram, je ta odločitev Vrhovnega sodišča spodbudila tudi tukaj prisotno spoštovano gospo ministrico in ministra za finance, ki razume kaj je gospodarska pobuda, da sta napisala pismo predsednici Odbora za zdravstvo. In kako se naj zdaj vzpostavi tukaj med nami zaupanje? Zelo težko. Na eni strani dva ključna ministra, ko gre za zdravstveno reformo opozarjata poslanke in poslance, potem uvodna razprava spoštovanega kolega Gregoriča in tako dalje in tako dalje. Da ne govorim o pismu približno, lahko bi rekli, polovice zdravnikov

na nedoslednosti tega zakona. Prvi sem za to, da se zadeve uredijo, ampak prosim, ne na tak način, da se z nekimi administrativnimi ukrepi umetno skrajšajo čakalne vrste. Do tega trenutka, do danes nihče ni demantiral prispevka, ki je bil včeraj objavljen v medijih z naslovom Za ministrico vsi podatki, za javnost le tretjina. Kaj pa govorijo ti podatki? Ja, govorijo o čakalnih vrstah. In podatki za javnost in podatki za ministrico, pogledamo razlike in te razlike niso zanemarljive. Zadnja javna objava NIJZ v marcu ta mesec: vseh vseh čakajočih 322653, od tega nedopustno dolgo 75799.

od tega nedopustno dolgo 260000. Po mojem vedenju do tega trenutka ne Vlada ne ministrstvo teh podatkov, tega prispevka ni demantiralo oziroma v skladu

neke prave reforme, ki si jo naši državljani zaslužijo, ker si zaslužijo dostopno in kakovostno zdravstvo. In se vračam k sodbi Vrhovnega sodišča, ker tukaj se ne morem spet znebiti občutka, da je Furs bil zlorabljen, ker je šel v davčne preglede v zasebne zdravstvene institucije. In Vrhovno sodišče je povedalo to, na podlagi katere lahko zaključimo, in sicer na podlagi predstavljene sodbe, ki si jo lahko preberete. nimam časa, da berem vseh, niti teh ključnih točk, na podlagi, torej predstavljene sodbe lahko zaključimo, (Nadaljevanje) če zdravniki kot samostojni podjetniki sklenejo pogodbe o poslovnem sodelovanju, z zasebnimi medicinskimi centri. Spet bo morda kdo rekel, da Nova Slovenija zagovarja privatizacijo zdravstva. Ni res, že stokrat smo povedali, da zagovarjamo javno zdravstvo, se pa razume kaj po našem razumevanju sestavlja mrežo institucij, ki izvajajo zdravstvene storitve in mi nikomur tudi ne bomo rekli žival oziroma amfibija. Status samostojnega podjetnika je urejen v Zakonu o gospodarskih družbah in pomeni samostojno opravljanje dejavnosti na trgu. Zaradi tega menim, da je nastopil čas, da FURS vsem tistim, pri katerih je izdal sklepe o uvedbi davčnega pregleda, sedaj izda sklepe o ustavitvi postopka, se vsem udeleženim opraviči za nepravilno postopanje ter jim povrne vse stroške, ki so jih imeli zaradi neupravičeno uvedenih davčnih pregledov. FURS je bil zlorabljen s strani politike. Ne morem se znebiti tega občutka. Če smo za pravno državo, potem dajmo obravnavati to sodbo, razsodbo Vrhovnega sodišča z datumom 29. 1. 2025. In za konec še moje razmišljanje o tem, da FURS ne sme biti organ, katerega se lahko uporabi ali celo zlorabi za doseganje določenih političnih točk. Kot je to danes zatiranje zasebnega zdravstva in kaznovanje pridnih zdravnikov, ki želijo delati več, In predlagateljem, predvsem pa zagovornike, zagovornike tega zakona bi vprašal. Kako bi vi postopali, če bi bili zdravniki v javni bolnišnici in bi zelo bolnega pacienta naročili na pregled ali poseg čez tri leta? Kako bi postopali? Ta pacient, namreč, ta bi v joku prosil, če lahko pride prej na vrsto oziroma naj mu poveste, kje bi prišel prej na vrsto, saj ima samo eno življenje, ker ima družino, za katero skrbi in da želi še živeti. Ali bi mu hladno odgovorili, vidimo se čez tri leta, ali pa bi mu povedali, da v tem in tem zasebnem medicinskem centru lahko poskuša pridet na vrsto v enem tednu. Kaj bi izbrali vi, če bi bili pacient? Če želite vse podržaviti, potem samo pomeni, da zagovarjate korupcijo, več države, več korupcije. Povejte mi primere v zasebni instituciji, naj bo d. o. o., katerikoli, ne v zdravstvu, kjerkoli kjer najdete kakšne dramatične, drastične primere korupcije, najdete pa jih veliko v velikih državnih inštitucijah, zdravstvenih inštitucijah in to je problem, tega bi se pravzaprav morali najprej lotiti. In nikome ništa, kot se nepravilno slovensko reče, da je kumulativna izguba slovenskih bolnišnic presegla že četrt milijarde evrov kumulativna. Niko me ništa. Kot sem povedal, amandma kolegov iz SD bom podprl, zakona pa nikakor ne. Hvala lepa.

Absolutno bom razložila. Ja, hvala predsednica. Večkrat smo bili naslovljeni tisti, ki podpiramo zakon in kar veliko grobih stvari nam je bilo očitanih. Eno izmed njih, da gremo v vojno z zdravniki, kar ostro zavračam in apeliram, da tiste, ki bodo to ponavljali, naj bodo konkretni kdo je kaj rekel. Jaz nikoli, nikoli nisem rekla karkoli slabega o naših zdravnikih in zdravstvenem osebju, ker se zelo dobro zavedam, kaj oni pomenijo za našo družbo in ravno zaradi tega želimo urediti razmere, da tisti, ki delajo predano, bodo za to tudi nagrajeni. In tukaj pride na naslednjo zadevo, ki ni resnična, kar je rekel gospod Horvat, da želimo preprečiti tistim zdravnikom, ki želijo delati več, da lahko delajo več. To ni res. 22. TRAK: (VP) 10.55 (nadaljevanje) Ravno zato dajemo možnost davčno bolj ugodnih podjemnih pogodb za tiste, ki želijo delati več v svojem matičnem javnem zdravstvenem zavodu. Gospod je rekel: če zagovarjate državo, zagovarjate korupcijo. To ste rekel, poglejte na magnetogram, jaz sem si to zapisala in sem zgrožena. In ja, jaz zagovarjam državo Republiko Slovenijo in mislim, da moramo krepiti njene javne institucije. Tako da tole izvajanje me je zelo šokiralo. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. To je bila zloraba replike. Morate pa res poslušati, kaj sem povedal. Povedal sem: če zagovarjate državno, se pravi državno zdravstvo, več države v zdravstvu, potem zagovarjate več korupcije, ker v državnih sistemih imamo korupcijo, v zasebnih je nimamo.

korupcija je prisotna kar vsepovsod, kolega Horvat, lahko tudi kdaj v kakšnem drugačnem razmerju še. Dobro, zdaj pa ima besedo kolega Damijan Bezjak Zrim, izvolite. Spoštovana predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! Mogoče je res korupcija prisotna, ampak mi si tukaj stremimo vsi, da bi jo izkoreninili. In danes imamo enega najpomembnejših zakonov tega mandata na mizi Državnega zbora, zakon, ki bo odločal o številnih državljankah in državljanih Republike Slovenije. Sem vesel, da smo dobili vsi na mizo pismo ministrice za zdravstvo in ministra za finance, kajti njuni pomisleki so upravičeni. Tudi dvomi, kajti kdor ne dvomi, nima človeškega čuta. In to je le eden takih pomembnih zakonov, da ne moremo kar navijaško sprejemati odločitve, kajti tudi kritike so dovoljene in na mestu in jaz bi bil tukaj zelo previden. In danes smo večkrat slišali, da je mogoče zakon tudi ustavno sporen. Vsi vemo, da je nad Ustavnim sodiščem zgolj modro nebo in mogoče bo ta zakon prišel pred ustavne sodnike, oni bodo seveda o tem odločali, nisem pa danes tukaj, da o tem potrdimo ali se s tem strinjamo ali ne. Če se vrnem nazaj k razpravi, kaj so rekli moji kolegi pred mano o našem amandmaju. Kolegica Lucija Tacer je prej izrazila, da je to anomalija. Jaz se nikakor s tem ne morem strinjati, kajti bistvena razlika tega zdravstvenega doma od vseh ostalih je, da ustanovitelj je zgolj podjetje v državni lasti. Vse ostale naloge ta zdravstveni dom deluje kot vsi ostali v državi. In jaz bi tukaj bil zelo previden in zato sem tudi vesel kolegov iz Nove Sloveni in, upam, tudi širše, da bodo ta amandma podprli, kajti tukaj gre za ljudi in ne moremo kar tako pavšalno zanemariti določenega dela. Konec koncev je upravno sodišče odločilo, da deluje zavod, da je to zavod s pravico javnosti. In tukaj moramo vedeti, da bi se tudi koncesije to leto potekle, če ne bi z interventnimi zakoni podaljšali do marca 2026. In zato smo tukaj Socialni demokrati previdni, kaj se bo zgodilo z zdravstvenim domom. Ne moremo posplošiti vse zadeve, kajti ta zakon je prepomemben. In da zdravnike, ki so ključni, da bo ta zakon se izvaja ali pa ne, ne moremo posplošeno imenovati dvoživke, kajti večkrat v zgodovini smo videli, kar lahko nekaj, kar obstaja, na primer vzamemo zdaj javni zdravstveni sistem v Sloveniji, saj brez zdravnikov ne obstaja, postane nepomemben, irelevanten in lahko gremo na samoplačniški sistem. Kaj to povemo, kaj to

vemo, kaj sledi po težki bolezni, v kolikor ni ustreznega zdravljenja. Tako da jaz danes od vseh nekako pričakujem in tudi ministrstvo, da bo dalo določena zagotovila, kajti to je prepotreben zakon za slovensko zdravstvo in tudi sam imam določene dvome. Ampak dajmo nekaj narediti na tem področju, da ne bodo čakalne vrste zgolj v Sloveniji naraščale, da bo enkrat res prišli do zdravnikov, specialistov mislim. Kajti, kolega rojak Jožef Horvat ve, da na primer mi v Prekmurju nimamo težave na primarnem zdravstvu kot tudi ne določen del podeželja. To je velikokrat bolj v mestih opaženo, ampak do tistih specialističnih storitev, ki si ljudje zaslužijo morajo priti. In jaz si danes res prizadevam, da bomo imeli eno konstruktivno razpravo, kajti ta zakon je za nas vse pomemben. Hvala.

ga lahko opredelimo, tako kot smo že večkrat slišali danes, kot osrednji in temeljni zakon glede zdravstvene dejavnosti v naši deželi oziroma v naši republiki. republiki. Usmeritve in novosti, ki jih prinaša zakon, bom rekel, da so kar dobre. Ampak žal je precej zadev, ki niso bile urejene oziroma so urejene na takšen način, ki po mojem mnenju bodo še otežile in poslabšale delovanje samega javnega zdravstvenega sistema. Tako da zaradi tega v tem trenutku sam ne bom mogel podpreti tega zakona, tako kot je rekel tudi moj kolega Ferenc Horváth, v osnovi nismo proti, ima, v takšni obliki pa vsekakor ga ne moremo podpreti. Naslavlja in ureja veliko področij pozitivno in to tudi pozdravljamo, nekako ureja mrežo javnih zdravstvenih zavodov in služb. To je bilo nujno potrebno. Ureja neprekinjeno zdravstveno varstvo. To je urgenca, urgentna medicina, urgentna kirurgija, urgentni centri, prehospitalne enote, satelitski centri, dežurna mesta. Ureja profesionalizacijo vodenja javnih zavodov. In to je tudi, mislim, da je kar pozitivna zadeva. In ureja še, kot sem rekel, še marsikatere stvari, tako kot je bilo povedano v samem začetku. tudi pri predstavi samega zakona. Problem je, kot smo slišali, tudi dve mogoči, tako neupoštevanja Ustave Republike Slovenije v 49. členu in v 74. členu glede svobodnega zbiranja dela ali pa svobodne gospodarske pobude. To se bo videlo, seveda ne danes, to se bo videlo, če bo zakon sprejet, kako se bo ta zadeva dogajala. Jaz danes bom, nekaj primerov bom prinesel ponovno v tej dvorani. Sem že večkrat ponavljal v teh dveh mandatih, ki sem v Državnem zboru, ampak nikoli seveda ni bilo to, kar sem sam rekel, poslušano, ker politika seveda ima svoj način delovanja in svoje razmišljanje. Tudi dobro, ne moremo kritizirati, absolutno, kot sem rekel. Ampak so določene zadeve, ki morajo biti, po mojem mnenju in po mnenju marsikaterega, ne samo politika, ampak tudi govorim o strokovnih delavcev in sodelavcev v zdravstvu na drugačen način. Jaz vam bom prinesel primere iz Italije. Vem, da Slovenija se v glavnem primerja z Avstrijo, z Nemčijo, pa s skandinavskimi državami. Jaz sem delal sedem let v Italiji. Prvo mojo specializacijo, sem jo tam dosegel, delal sem tudi kot specialist v Italiji in še danes sledim zadeve kako urejajo javno zdravstvene storitve in dejavnosti v Italiji, ki sigurno ni najboljši primer na svetu, ampak jaz menim, da je ena najbolj urejenih socialnih držav sigurno tudi v Evropi. En primer glede socialne države in to jaz mislim, da tudi Slovenija bi lahko uredila na takšen način, ki ne bi predstavljalo nobenih dodatnih stroškov, vsaj po mojem videnju. Vsak državljan Republike Italije ob rojstvu dobi zavarovanje v celoti. Tam nikoli niso imeli deljeno obvezno ali pa dodatno zdravstveno zavarovanje in od rojstva do dneva smrti si sto procentno zavarovan v celoti: torej imaš popolno zdravstveno zavarovanje in za to ti ni treba skrbeti. Imaš tudi evropsko zavarovanje danes kartico, ki imajo italijanski državljani, imajo evropsko kartico vsi in to ni treba obnavljati vsako leto, tako kot se dogaja v Republiki Sloveniji. Ker marsikdo, potem nima časa, pozabi in gre v tujino in se najde v velikih težavah. Jaz mislim, da ko si ti državljan, ko živiš, imaš zagotovljene določene pogoje lahko dobiš evropsko zdravstveno kartico ob rojstvu in jo vrneš, ko umreš in ko te ni več na tem svetu. Tako da, ne vidim nobenih težav, da bi tudi Slovenija to uredila. Ker žal vemo, da določeni državljani Republike Slovenije, ki si ne znajo ali si ne morejo ali si nočejo urediti nek status, nimajo niti urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja in zaradi tega dostikrat trčijo v velike težave, ko gredo v bolnišnico, v zdravstvenem domu in tako naprej. Jaz mislim, da to nič nam ne stane, da to enkrat že uredimo. Druga zadeva, koncesije. Koncesije tako kot jih poznamo v Sloveniji in tudi v tem zakonu so napisane kot javno zasebno partnerstvo. Italija ima koncesije predvsem dandanes, enkrat je imela tudi v tržnih zdravstvenih zavodih danes tega ni dosti dosti več, se je kar skrčila ponudba s strani tržne dejavnosti kot bolnišnice, privatne, kot vse storitve na privatnem nivoju. Ampak koncesije pa delujejo sto procentno na primarnem nivoju. Torej, vsi splošni zdravniki, ki delujejo v Italiji, dobijo koncesijo. Koncesija se ne prenaša na seveda po družinski plati. Ko en zdravnik gre v penzijo, tisti zdravnik, ki čaka in čakajo v Italiji čakajo v vrsti splošni zdravniki oziroma zdravniki, ki se odločajo za to vrsto dela kot družinski zdravniki čakajo, jih je preveč. In dobijo koncesijo, seveda, ko se ta zdravnik upokoji. prvi, ki je na vrsti v tisti občini, v tisti regiji, dobi koncesijo. Koncesija pomeni dober dobiček. Imajo plačano kar dobro koncesijo - zdaj, jaz vam ne bom povedal, vem, koliko dobijo - za 1500 pacientov lahko zaposlijo zdravstvenega tehnika, lahko zaposlijo tajnico, sekretarko, lahko zaposlijo marsikoga, ampak seveda morajo iz svojih prihodkov plačati vse svoje zaposlene. Tako da večkrat se zgodi v Italiji, razen mogoče ene tajnice, drugih zaposlenih, Ob splošnem zdravniku ni. Plačuje seveda tudi najemnino, vse stroške in vse ostalo, ampak ji ostane toliko denarja, da imajo plačo urejeno in imajo višjo plačo od specialistov, ki delajo v bolnišnicah. In to ne malo. In zaradi tega je danes v Italiji vrsta za pridobitev koncesije na primarnem nivoju

so socialno predisponirani, bomo rekli, za pomoč drugemu človeku, imajo vtis in občutek do trpljenja in do, bom rekel, bolezni drugih in tudi zaradi tega se izobražujejo, postanejo zdravniki, določeni specialisti in potem zdravijo te paciente celo življenje, so deloholiki, delajo po 48 ali več ur brez počitka, danes niso plačani, ker danes so pogodbe tako narejene, da več kot toliko ur ne morejo narediti, seveda ob soglasju, ampak vam garantiram, da marsikateri zdravnik, ko konča dežurstvo, ne gre domov, nadaljuje ali z ambulanto ali z operativno dejavnostjo in delajo še in še in še, ampak očitno tudi finančna sredstva in plača prinese svoje pozitivno, pozitivno stanje. In splošni zdravniki v Sloveniji žal se ne odločajo za postati družinski zdravnik, ker so dosti manj plačani in nimajo teh, bom rekel, priložnosti in zaradi tega imamo težave. Jaz mislim, da ko bo Slovenija zrela, da bo tudi tukaj pristopila do koncesij za primarni nivo oziroma za družinske zdravnike, bo ta problem rešen v nekaj letih, sigurno, da ga ne bomo rešili v treh mesecih, ampak v petih, šestih letih, v tistem času, ko lahko mlad zdravnik gre na specializacijo družinske medicine in dobi koncesijo, jaz verjamem, da v petih, šestih letih ne bo več neopredeljenih pacientov. Deset let nazaj jih je bilo malo, dve leti nazaj jih je bilo 130 tisoč, danes sem slišal 150 tisoč neopredeljenih pacientov, ki nimajo splošnega zdravnika, to pomeni, da je trend rasti teh pacientov. Zakaj? Seveda, ker Evropa, Evropa zahteva, da vsak splošni zdravnik ne sme imeti več kot tisoč 500 opredeljenih pacientov, enkrat so naši zdravniki imeli tudi do 3 tisoč pacientov. To pomeni, da danes gremo proti, v oni smeri, da bomo prišli do tega, da bodo vsi zdravniki imeli tisoč 500 pacientov. To pomeni, da bo treba imeti še enkrat več splošnih zdravnikov, kot smo jih imeli par let nazaj. In to jaz vidim, da je to absolutna rešitev Glede specialističnih oddelkov, kliničnih oddelkov. Glede na omejitev, zdaj seveda, 37. člen, kolikor sem videl amandma, je bilo popravljeno, da se lahko javni uslužbenec, zdravstveni sodelavec oziroma, oziroma zdravstveni delavec lahko zaposli pri koncesionarju in dela tudi tržno dejavnost pri koncesionarju, ampak to ni to. Imamo tudi tržno dejavnost brez koncesij. In so določeni oddelki, dajte razmisliti, na majhne klinične oddelke. To je recimo v Sloveniji maksilofacialna kirurgija v Kliničnem centru Ljubljana, to je plastična kirurgija v Kliničnem centru Ljubljana. In druga zadeva, potem še urgentni center, vam bom povedal, če bom imel še časa. Maksilofacialna kirurgija ima par, malo, majhno število specialistov. sodelujejo s plastično kirurgijo, kjer je tudi majhno število specialistov. Tudi profesorjev nimajo, ker je interes do te specializacije oziroma do tega dela relativno velika tudi v zasebnem in tržnem sektorju in zaradi tega ni dovolj zdravnikov specialistov na teh dveh oddelkih. Ob sprejetju tega zakona, če bo samo polovica ali 40 ali 30 procentov, se odločilo, ker skoraj vsi delajo danes v tržni dejavnosti, torej maksilofacialciji in plastiki, plastiki, sigurno, sto procentno. ti se bodo odločili za iti delat samo v tržni dejavnosti, mi ne bomo imeli več zdravnikov na plastični kirurgiji, ne na maksilofacialni kirurgiji. To pomeni, da vse hude poškodbe

tako da tukaj jaz bi želel, da oni vsi poslanci, ki bodo danes pritisnili na gumb in glasovali za sprejetje tega zakona, naj dobro pomislijo na te zadeve ki sem jih jaz rekel, sicer zakon pravi, je dober, ga je treba še dopolniti, dopolniti, da bo sprejemljiv za vse in da ne bomo rušili odličen javni zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima poslanec magister Darko Krajnc, izvolite. Hvala za besedo predsedujoča. Spoštovana ministrica, dragi kolegi in javnost! Zdaj, zdravstvo je zelo kompleksen sistem, sam nisem strokovnjak za zdravstvo niti nisem član Odbora za zdravstvo, ampak vseeno, pri sprejemanju tako pomembnega zakona, kot je ta Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je neke vrste Biblija oziroma Ustava delovanja v zdravstvu, se je pa potrebno oglasiti. Mi smo uspeli v Sloveniji iz tega, pa tudi iz drugih področij narediti cel šmorn v teh 30 letih in zadeva sama po sebi je dovolj kompleksna, z ureditvami, ki smo jih pa uspeli v teh letih pripeljati sistem pa še toliko bolj. Seveda dostopna in kakovostna oskrba je osnova, ki jo vsi želimo in javni zdravstveni sistem nosi največjo težo na tem področju. To smo videli tudi v covid epidemiji, kjer je celotno breme bilo večinoma na javnem zdravstvenem sistemu. To je hrbtenica zdravstvenega sistema. In del tega covidnega repa imamo tudi tu v obliki čakalnih vrst, kjer smo imeli dve leti lockdown, veliko, veliko področij nesmiselno zaprtih takrat, ki bi lahko delovala in imamo 1,5 milijona neprocesiranih postopkov, napotnic v zdravstvo, ki se zdaj prestavljajo na ta leta, ki smo jim sedaj priča. Ampak gremo na konkreten zakon. Do tega amandmaja, najprej se opredelim. Sem zadržan, ker v Sloveniji imamo cel kup nekih sistemov slepih čreves, posrednega državnega lastništva, preko katerega potem bi podelili še neke ekskluzivne statuse. To se mi ne zdi prav. To so dodatne anomalije v sistemu. Zdaj. Velikokrat razmejitev javnega in zasebnega ni ravno jasna, ni transparentna, kjer gre za popolno razmejitev. Okej, tam, ko so pa te dvojne prakse, pa prihaja do težav. In kar je absurd v Sloveniji, paradoks je to, da država sama že leta zlorablja espe obliko dela, zaposlovanja, izvajanja storitev, kot neko obliko, preko katere prideš do cenejše, davčno ugodnejše, ne vem na kakšen način, storitve, ki ni ravno transparentna in take oblike se celo ustavni sodnik poslužuje, kar smo dva dni nazaj razpravljali. In to, da mi uporabljamo kot država, kot javni sektor take oblike za to, da delamo neke obvode, pa da pač spoštujemo potem Zakon o delovnih razmerjih, ki nadure nekje omejuje, ker je to v dobrobit ljudi, ker smo osemurni delovnik ustanovili, sprejeli. Zakaj, Zato, da ljudje ne delajo prekomerno, se iztrošijo in ne zbolijo in tudi tu je mogoče en del začaranega kroga, delamo, delamo, delamo, na koncu zbolimo in imamo tudi pritisk na zdravstvo in zdravstveno blagajno. Tako da cel kup stvari je tu povezanih. In razumem tudi vse te dopise. Pisma, ja, kolege je treba podpreti in po navadi se tako tudi v več poljih dogaja. Zdaj, kar se samih koncesij tiče, večkrat povem, da koncesije sam osebno vidim na vseh področjih kot dopolnitev javnih storitev tam kjer ni druge opcije. Samo mi v tej državi smo šli na glavo, mi imamo izvoz storitev in pacientov iz javnega sistema v zasebno, kjer se potem na veliko tudi služi, ker očitno zdravstvena zavarovalnica in država ne znajo. Postaviti primernih cen. Točno vidimo, na katerih področjih cvetejo zunaj posli in ljudje odhajajo iz javnega v zasebno, ker se ker se ukvarjajo z ortopedijo, ortodontijo. Radiologijo in podobnimi stvarmi, ki niso tako kritične, lahko pa se kar dela in zasluži, seveda. Očitno so preveč cenjene, precenjene in bo treba tudi osmisliti cene storitev.

na drugi strani imamo pa bolnišnice pa javne zavode z izgubami. Tudi tu se bo potrebno vprašati, na kakšen način mi organiziramo delo v zdravstvu, da bi bil javni zdravstveni sistem še bolj učinkovit. In lepo vas prosim, ne govorite o neki vojni proti zdravnikom, proti zdravstvenemu sistemu, proti ne vem komu in vedno znova prikazovati, kako smo proti javnemu pa zasebnem pa ne vem čemu še. Ja, javna, zasebna gospodarska pobuda je dobrodošla, vendar stvari med javnim in zasebnim morajo biti transparentne. Zdaj zdravnik-pacient, odnos, jaz spoštujem zdravstveno osebje, vendar se je pač tudi družba očitno spremenila in tista stara šola zdravnikov počasi usiha in neko poslanstvo, skrb za pacienta, se mi zdi, da včasih kar gre na nek stranski tir, tako da se mogoče celo Hipokrat obrača tam spodaj. Zdaj, magična rešitev definitivno ta zakon za vse področje zdravstva ni, naslavlja pa določene stvari, kjer smo v preteklosti zgrešili s praksami in ki so ta slepa črevesja v tem sistemu naredila takšna, da na koncu ne zmoremo, ne zmoremo spremeniti in potisniti tega voza naprej. In če ne bomo čisto nič spremenili, smo potem spet tam, kjer smo bili 10, 20 let nazaj na teh področjih. Pač imamo take prakse, na katere pristajamo. Jaz mislim, da moramo mi skrbeti za to, da zagotovimo primarno in vse ostale oblike zdravstvene oskrbe ljudem. In tudi pri čakalnih vrstah pogrešam, da se, ministrica, niste prej odzvala na Horvatovo izvajanje. Te težave z digitalizacijo v sistemu čakalnih vrst in na kakšen način, kolikor slišim tam gor nek link, klik za 365 dni, pa se potem neke datume kar okvirno določa za eno leto naprej, vmes pa imamo vakuum in prazna mesta, ki jih ne zapolnimo. To so zelo dobro uredile določene bolnišnice, ki so klicale paciente in so za eno tretjino skrajšale čakalne vrste. In mene ni nič sram, če rečemo, da smo z digitalnimi prijemi skrajšali čakalne vrste, balon, skrajšali administrativni balon čakalnih vrst zato, ker vmes imamo cel kup nezasedenih terminov, še naprej imamo pa neodgovorne tri procente pacientov, ki ne prihajajo na termine in se niti ne opravičijo. Primer iz bolnišnice Maribor, prejšnjega leta v 9 mesecih 13 tisoč 500 ljudi ni prišlo na poseg oziroma na pregled. Tudi tu bo potrebno neke prijeme uvesti in očitno, očitno vedno na koncu človeka discipliniramo s financami, tako kot recimo Hrvaška, kjer za vsak poseg oziroma pregled plačaš 15 evrov, pa potem ostalo krije zavarovalnica, da neko resnost ohraniš. Podobno kot imamo neke določene dogodke, na katerega je fajn, če daš vsaj 10 evrov prijave, ker potem bo to vzeto resno.

Zdaj, transparentnost in korupcija pa govoriti, da je to samo v javnem zdravstvenem sistemu. Tudi jaz sem alergičen in me motijo vsi ti posli, ki se tam zunaj sklepajo in ki se prikazujejo, pa tudi javni razpisi na tak način kot, so preživeti, ker enostavno generirajo višje cene in potratnost, namesto obratno, da bi prišli do cenejših storitev, cenejših investicij, cenejših materialov, zdravil in vsega. In tu ne morem mimo tega, da nekdo lahko dela poleg tega, da je direktor v zdravstvenem domu javnem, 13 ur v zasebni ordinaciji. Pa kaj smo mi na glavo padli? Mi verjamemo, da je to res pa da je to možno? to Supermani? Pa pri takih praksah bi morali zazvoniti vsi alarmi! In pri tem izvozu storitev in pacientov iz zdravstvenega sistema ven bi se morali vprašati, zakaj se nam dogaja, tudi vsak odhod zdravnika, zakaj se to zgodi. Dopuščam, da so nekje odnosi, organizacija dela in tako dalje, če pa je trigger nekje drugje, da je motiv iti ven, odpreti svojo prakso pa zaslužiti, nimam nič proti tem, ki zaslužijo, pa delajo to transparentno, ampak da imajo določeni celo prostore v javnih zavodih, ki jih koristijo za svojo privatno prakso, uporabljajo celo opremo, ki jo plačajo neko malenkost, ker pač uporabnina očitno ne vključuje vsega, kar potem javni zdravstveni sistem trpi, ki mora zagotavljati tako

ki pa prinaša v javne blagajne s prispevki manj kot 5 procentov. To pomeni mi sami ustvarjamo deficit in država pri tem veselo sodeluje z vsemi svojimi javnimi sistemi. Čas je, da enkrat to presekamo in da te prakse prekinemo, bomo našli, druge rešitve, so na voljo, je bilo večkrat poudarjeno. In sam vidim status quo, ki ga imamo, pa ki ga želimo vzdrževati kot neko potuho javnem zdravstvenem sistemu in zdravnikom, po eni strani, ker smo število zdravnikov povečali v teh letih, povečali smo tudi sredstva za zdravstvo, na drugi strani pa imamo več čakalnih vrst. Enostavno ene stvari ne gredo skupaj. In ta fenomen praznih čakalnic, sam sem vedno dobil storitev, ko sem jo potreboval. Res pa je, da velikokrat dobiš priporočilo, da če boš plačal iz lastnega žepa, si lahko naslednji teden na vrsti. tudi to, take dogodke, kjer imamo določene ljudi, ki iz vzhodne Slovenije dežurajo v NMP v zahodnem delu Slovenije je potrebno vzeti drobnogled, ker ne vemo zakaj je to sploh možno, da bo nekdo iz Prekmurja, Štajerske šel dežurati na Goriško ali pa v Tolmin. Se vprašam ali so to res smiselne prakse? En kup takih stvari imamo v tem našem sistemu. In če ne bomo začeli čistiti pa to. Na neki ravni popravljati, potem ne vidim rešitve. Sam bom ta zakon podprl. Verjamem, da čisto vsi učinki ne bodo prav pozitivni, pa vsem všeč. Je pa en korak naprej. In tudi ostalo, pa pričakujem, da se bo na ravni organizacije zdravstva od ministrstva navzdol, predvsem pa zdravstveni zavarovalnici, začele stvari odvijati tako, kot bi se morale, kot dobri gospodarji učinkovito zagotoviti trošenje denarja, ki ga zberemo in potem ljudem zagotoviti zdravstveno oskrbo. In to je bistvo vsega. Hvala lepa. Eva Irgl, naslednja ste na vrsti, izvolite. EVA IRGL (PS NP): Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa ministrica! V obravnavi imamo, torej v drugi obravnavi, Zakon o zdravstveni dejavnosti. torej zelo pomemben zakon. Zakon, ki tudi zelo buri duhove, ne samo v strokovni javnosti, ampak tudi v splošni javnosti. In menim, da bi vendarle bilo smotrno razmisliti o tem, ali je ta pot, ki ste si jo zadali v koaliciji glede zdravstvene dejavnosti, prava pot za reševanje težav, ki jih zdravstvo ima. Razprava poteka o amandmaju Poslanske skupine Socialnih demokratov k 2. členu. Jaz moram reči, da tudi tukaj bi bilo dobro znotraj poslanskih skupin, se pogovoriti glede podpore temu amandmaju, vsekakor poslanci Socialne demokrati bomo ta pogovor opravili in se potem tudi odločili, kako bomo ravnali. Kar pa zadeva torej sam Zakon o zdravstveni dejavnosti, zdaj verjetno se vsi, ki spremljamo to situacijo, ne samo poslanci v Državnem zboru, tudi ne samo strokovna javnost, ampak tudi, bom rekla, vsi ljudje, vsi tisti, ki so del zdravstvenega sistema, zavedamo, da trenutna zakonodaja s področja zdravstvene dejavnosti pač ni več kos sodobnim izzivom zdravstvenega sistema. Vendar pa je seveda na mestu vprašanje, ali današnji zakon v resnici rešuje, bom rekla, že kar alarmantno situacijo v zdravstvenem sistemu? Ali pa ga še dodatno poglablja? Jaz osebno menim, da gre bolj za slednje, torej da ta zakon poglablja nekatere težave in nekatere dvome, ki so se pojavili znotraj te razprave.

ampak tisto, kar pa je bistveno, tistega pa ne rešuje. Po mojem mnenju ta zakon ne naslavlja temeljnih izzivov, kot je recimo administrativna obremenitev. Že zadnjič smo veliko govorili pri seji o debirokratizaciji, da je to enormen problem, še posebej kar zadeva zdravstveni sistem. Zdravniki bi se, kot veste, morali ukvarjati s pacientom, s tem kako jim res zagotoviti najboljšo možno podporo v času, ko zbolijo, v času, ko čakajo na razplet neke bolezni, ne pa, da se ukvarjajo danes lahko vidimo veliko s papirologijo in s stvarmi, ki ne sodijo v njihov delovni proces. Zakon tudi nič ne prinaša glede digitalizacije in tudi ni nič glede konkretne regionalizacije javne zdravstvene mreže, kar pa bi bilo vsekakor nujno. Zdaj, zakon vsi vemo, da ima en jasen cilj, ki so si ga zadali v koaliciji in to je, da razmeji javno in zasebno zdravstvo, vendar pa ta odločitev seveda upravičeno sproža ostre polemike, že odkar je v obravnavi, prinaša pa tudi veliko zaskrbljenost med zdravstvenimi organizacijami, med zdravniki, med strokovnjaki s tega področja. Zdravniška zbornica je tako že večkrat opozorila, da gre tukaj za rešitve ali pa ne rešitve. Torej, za stvari, ki bodo prej poslabšale položaj zdravstva, kot pa ga rešile problemov. Zato še enkrat, spoštovana ministrica, vendarle apel na vas, da še enkrat razmislite, če je ta pot prava. Da nekatere stvari ne funkcionirajo v redu v dinamiki znotraj koalicije in vlade je tudi jasno, ker vidimo, kako prihajaj določene prošnje ministrov do koalicijskih poslancev, da naj vendarle ravnajo drugače v nekaterih vsebinskih primerih. Zdaj mislim, da tukaj danes še nihče ni tega omenil, da zdravstvo ne bi smelo biti politična ideologija in teme v okviru zdravstva, torej v tem Državnem zboru in tudi sicer nikakor ne bi smele biti politično ideološke. Ampak danes lahko vidimo, da gre za precej, precej te pristope, ki gredo v tej smeri v zadnjem času. Na zdravstvo bi pa v resnici morali gledati kot na javno dobro, torej na tisto, kar vsem ponuja največ in zaradi česar zdravniki, medicinske sestre in podporno osebje v bolnišnicah in povsod drugod, torej, bom rekla, dela je za to bilo usposobljenih, so študirali za to, da res, da res delajo na odnosu med pacientom in zdravnikom, se pravi, v teh medčloveških odnosih. Danes pa vidimo, da ravno, zaradi omenjenih razlogov administracije, birokratizacije in tako naprej, pretirane, se ta vez včasih včasih izgublja. To povedo sami zdravniki in zato jaz na to danes tukaj tudi opozarjam. Zdaj, jaz menim, da bi da bi bilo potrebno zavzeti drugačen pristop k reševanju zdravstvene problematike. V prvi vrsti bi morali začeti bolj graditi na zaupanju ljudi, tudi v zdravstvenem sistemu. Zdaj se vidi, da na eni strani imamo vlado, predsednika vlade, ki, bom rekla, gre precej ostro do zdravnikov. Jaz pa menim, da ta pot ni prava. Treba je razviti dialog, treba je se iskreno pogovoriti, kajti vsi skupaj smo v tem.

Potem menim, da bi morali iti v profesionalizacijo vodenja bolnišnic. Jaz menim, da bi s tem veliko naredili za boljše poslovanje in za bolj tudi odgovorno poslovanje, torej tukaj govorimo o optimizaciji zdravstva. Jaz mislim, da javni zavodi nujno potrebujejo podporo pri upravljanju, to je nedvomno, vendar pa je treba vedeti, da primanjkuje pa kadra, to pa ves čas ponavljamo in tega s tem zakonom ne boste rešili, kvečjemu ga boste še poglobili. Veste, da sami opozarjajo, da v kolikor bo ta Zakon o zdravstveni dejavnosti jutri torej sprejet, potem bo se napoveduje še večji odliv medicinskega osebja. Veste, kakšno situacijo imamo v UKC Ljubljana, na hematološkem oddelku, kaj se odvija v Zdravstvenem domu Tolmin, zdaj, če se ne motim, tudi v Zdravstvenem domu Lenart, skratka, to so vse stvari, ki bi nas morale čisto po človeški plati zanimati, ker je to problem za vsakega izmed nas. Ker ko bo potrebno, ljudje, ki nujno potrebujejo pomoč, ne bodo do nje prišli. Če v Zdravstvenem domu Tolmin, to je hud problem za Posočje, štirje, so trije zdravniki od štirih dali odpoved oziroma so odšli, so odšli, potem seveda en sam zdravnik ne more skrbeti za štiri ambulante, to je verjetno vsem jasno in to bo potrebno rešiti nedvomno takoj. Potem kvaliteta medčloveških odnosov, nič ne govorimo o tem, ampak kvaliteta medčloveških odnosov v različnih situacijah je najbolj pomembna in kaj vodi do nekih zdravih medčloveških odnosov. To, da se poslušamo in da smo nekako pravični v teh odločanjih, tudi kar zadeva zakonodajo. Torej, če želimo urediti delovna okolja, ki so v zdravstvu problem, to opozarjajo tisti, ki delajo znotraj tega sistema in na podlagi tega jaz to govorim. Torej, ti morajo oziroma država mora v javnem zdravstvenem sistemu tudi za to poskrbeti, sicer imamo velik problem na različnih nivojih. Zdaj, jaz tudi menim, da bi morali financirati v zdravstvu se po rezultatih, se pravi, da dokler nekako zdravstvo plačuje storitve, ne pa rezultatov, potem je seve da veliko slabe volje na različnih nivojih. Kar zadeva čakalne dobe, ja, te je potrebno skrajšati. Se tudi strinjam v enem delu s predhodno razpravo, kjer je bilo rečeno, da tudi sami mi se bomo morali bolj, bom rekla, samo omejiti pri tem, da res dosledno, ko smo na kaj naročeni, tja pridemo ali pa to sporočimo, da nas ne bo, to vsekakor drži, ampak to še vedno ni ključen problem čakalnih dob in ta zakon tega ne naslavlja in tega ne rešuje. Da ne govorimo o tem, da bi bilo potrebno predvsem zaradi vloge družinske medicine seveda dati večjo podporo temu, močnejšo vlogo, predvsem pa se povezovati med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo. To govori v prid regionalizaciji in tukaj mislim, da bi morala tudi ta vlada več narediti na tem področju. Zdaj, poslanci stranke demokrati menimo, da ta zakon ne naslavlja problemov, ki jih vsi poznamo v zdravstvenem sistemu, da te rešitve, ki ste jih prinesli sem v Državni zbor, torej ne rešujejo problema, ampak ga v enem delu bistveno poglabljajo. Kar pa se ne bi smelo zgoditi, zato mi tega zakona ne bomo podprli. Kot pa že rečeno, bomo pa se pogovorili in razmislili glede amandmaja, ki ga imamo sedaj pred seboj, o katerem razpravljamo, torej o amandmaju k 2. členu, se pogovorili in potem tudi videli, kako bomo glasovali. Vsekakor, jaz si želim, da zdravstvo postane javno dobro, da se znotraj zdravstvenega sistema razvija človeški odnos med zdravnikom, pacientom, med zaupanjem in strokovnostjo. In to bi moral biti nekako, bom rekla, ta nit tudi zasledovanja

Ja, najlepša hvala. Nisem se želela za vsako vprašanje posebej oziroma za vsakim spoštovanim poslancem ali poslanko posebej javljati in odgovarjati na vsa vprašanja in mnenja, ampak se mi zdi, da je mogoče čas, da se pa zdaj javim javim pa pojasnim določene zadeve. Zakon o zdravstveni dejavnosti je res eden od temeljnih zakonov na področju zdravstva, seveda pa s tem zakonom ne naslavljamo vsega. Čakalne dobe niso stvar, ki se jo neposredno naslavlja z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Zakon o zdravstveni dejavnosti ureja zdravstveno dejavnost, tako, zato je tudi naslov zakona tak. Že večkrat sem povedala, da so čakalne dobe oziroma število čakajočih oziroma še bolj konkretno, število nedopustno čakajočih, tisto, kar spremljamo in za kar smo sprejeli na ministrstvu že številne ukrepe. Povedala sem tudi, ravno v ponedeljek ta teden, ko sem imela ustno poslansko vprašanje na to temo, kakšna je situacija na tem področju. Ker so podatki nepregledni, ker se spremljanje podatkov spreminja že od leta 2009, ko je bil uveden v naš sistem Načas, seveda, je izjemno pomembno, da vemo, kaj spremljamo, da vemo, o katerih podatkih govorimo. Ministrstvo za zdravje se je v tem mandatu osredotočilo na spremljanje prvih pregledov. Zakaj prvih pregledov, sem povedala že velikokrat, zato ker prvi pregledi so tisti, ki pacientom omogočajo vstop v zdravstveni sistem. Posebej smo se osredotočili na spremljanje nedopustno čakajočih na prve preglede. Se pravi, nedopustno čakajoče zato, ker ni prav, da se čaka dlje od najdaljše dopustne čakalne dobe, prvi pregledi pa zato, ker omogočajo vstop v zdravstveni sistem. Število nedopustno čakajočih na prve preglede je padlo. Posebej smo spremljali število nedopustno čakajočih po 48. členu uredbe, ki zajema samo 11 dejavnosti, za katere smo spremljali nedopustno čakajoče na prve preglede. In sicer, ker smo sprejeli številne ukrepe, med njimi smo tudi spremenili definicije v pravilniku o naročanju oziroma o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, govorimo vedno samo o podatkih od 31. 8. naprej, zato, da je definicija enaka, vedno enaka. Zato, ker če spremenimo vmes metodologijo, pač nima smisla primerjati podatkov prej in potem. Število nedopustno čakajočih na prve preglede, ki jih spremljamo po 48. členu uredbe, je bilo 31. avgusta 34 tisoč 815, 1. marca 2025 pa 27 Število nedopustno čakajočih na prve preglede, v skladu z 48. členom uredbe je torej v tem obdobju padlo za 7 tisoč 790 čakajočih oziroma za 22,4 Spremljamo tudi število nedopustno čakajočih na vse prve preglede. Spet ponovno po enaki metodologiji. od 31. 8. naprej, 31. 8. je bilo število nedopustno čakajočih na vse prve preglede 158 1. marca 2025 pa 143 tisoč 412, kar pomeni padec za 9,7 procenta. Se pravi, število nedopustno čakajočih na prve preglede, bodisi na tiste, ki jih posebej spremljamo po 48. členu, zakaj, zato ker smo za njih sprejeli še dodatne ukrepe, še dodatno ker so bile, pač, ker je bilo pač število nedopustno čakajočih tam največje, je padlo bolj kot pa število vseh nedopustno čakajočih na prve preglede. Se pravi, naj bo, za večji del, za večji procent se je zmanjšalo. 32. ko se tako govori o teh podatkih in se meša vse podatke v en koš, jaz res želim izpostaviti, da govorimo mi vedno o številu nedopustno čakajočih na prve preglede. In imamo dve skupini - na vse prve preglede, potem pa na prve preglede po 48. členu. In to je tisto, kar spremljamo in to je tisto, o čemer govorimo, vedno po isti metodologiji, vedno v obdobju od 31. 8. naprej, po spremembi pravilnika. In ta sprememba pravilnika, ki je pa prej se zgodila, se pravi 1. avgusta, pa je seveda povzročila padec nedopustno čakajočih, ampak to je samo statistično, zato tega nikoli ne primerjamo, primerjamo od 31. 8. naprej. Tisti padec je bil enkraten zaradi spremembe definicije in je bil, ampak ga nikoli ne izpostavljamo pri spremembi. Sprememba pravilnika pa v nadaljnjih podatkih, ki jih vedno poročam, ni imela vpliva, tako da ti podatki so realni. kar bi želela povedati v zvezi s čakajočimi oziroma nedopustno čakajočimi. Sistem Načas, ki smo ga uvedli za spremljanje, za nacionalno spremljanje čakalnih dob in števila čakajočih v Sloveniji leta 2009, je seveda bil takrat uveden. Jasno je, da takoj niso začeli oziroma se niso vanj vključili vsi izvajalci. V letu 2016 je bilo tako na primer v sistem Načas vključeno 374 izvajalcev, ki je poročalo o 61 storitvah. v aprilu 2023, ko pa imamo že sistem eNaročanja, ki se je razvil iz tega sistema Načas, pa je v sistem vključeno pa je bilo v sistem vključeno 1093 izvajalcev, ki so poročali o 1969 storitvah. Vseh storitev je okrog 2 tisoč 470. Se pravi, vključevanje izvajalcev v sistem poročanja o čakalnih dobah je naraščalo, število storitev, o katerih se poroča, o številu čakajočih je naraščalo, zato je nesmiselno primerjati podatke od leta 2009, 2016, 2023, jer se je ves čas število vključenih izvajalcev kot tudi število vključenih storitev ves čas spreminjalo. Zato prosim, da res primerjamo tiste podatke, ki so, ki so primerljivi. Zdaj pa, če grem na 2. člen, kar je, to je bil pač samo odgovor, no, zdaj pa želim povedati še kaj o 2. členu oziroma amandmaju, amandmajih. Mislim, da kar se tiče vseh teh mnenj, ki smo jih slišali, o tem, kaj se bo zgodilo z zdravstvenim sistemom, že večkrat smo povedali sami, da dejansko ne vemo kakšne bodo odločitve zdravnikov, kakšne bodo odločitve zdravstvenega sistema. Zato tudi nekih natančnih simulacij, kaj se bo zgodilo, nimamo. Vsakršno strašenje na eno ali drugo stran nima smisla. Smo pa v zakon zapisali veliko takih stvari, ki bodo vodili do nekega uravnotežene, uravnoteženega zdravstvenega sistema. Zato smo uvedli dodatne možnosti nagrajevanja, dodatne možnosti motivacije, možnosti dodatnega dela pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, se pravi pri matičnem delodajalcu, uvedli, napisali smo kar nekaj členov na to, kako naj bi deloval menedžment zdravstvenih zavodov, ki bo usposobljen za to, da bo znal organizirati delo, izboljševati delovne pogoje. Dali smo prehodno obdobje zato, da bomo vsi skupaj premislili, zato da bomo lahko delo organizirali na novo. Zakon ima v prehodnih določbah določene datume, kdaj posamezni členi vstopijo v veljavo. Smer zakona je takšna, da zagotavlja večjo preglednost, transparentnost, jasnost ureditve, jasnost ureditve dela v javnem in zasebnem sektorju. Zakon jasno definira javno zdravstveno mrežo, kdo lahko tam dela, pod kakšnimi pogoji, kdaj lahko dobi soglasje za delo popoldan, za delo pri drugem delodajalcu javnem zavodu, za delo pri drugem delodajalcu koncesionarju. Tako da preglednost, jaz mislim čisto iskreno, nikoli ni slaba. Kar se tiče, čisto konkretno, železničarskega zdravstvenega doma, kar si želimo z zakonom doseči je, da se železničarski zdravstveni dom vključi v javno zdravstveno mrežo. V zakonu je za to vzpostavljena podlaga, da je lahko ustanovitelj zdravstvenih domov tudi država. Rešitev, ki jo predlagamo, ki jo predlagate z amandmajem k temu členu je rešitev, ki je pisana samo za en zdravstveni zavod. Zato je ne moremo podpreti, ker vnaša še dodatno anomalijo v zdravstveni sistem. Menimo, da je pravilno, da je ustanovitelj zdravstvenih domov Ministrstvo za zdravje oziroma država, ker ga lahko, ker če je Ministrstvo za zdravje, ki nadzira javni zdravstveni sistem oziroma izvajalce lahko ima nad tem nadzor. Seveda bomo takoj po sprejemu zakona morali pričeti s pogovori o prenosu ustanoviteljstva in posledično tudi o vključitvi železničarskega zdravstvenega doma v javno zdravstveno mrežo, kar sploh nikoli ni bilo vprašanje. Vsi si želimo, da bi bil železničarski zdravstveni dom vključen v javno zdravstveno mrežo. Vprašanje, ki ga odpiramo tukaj v tem členu je v bistvu samo na kakšen način menimo, da je tak, ki smo ga predlagali v zakonu, pravilen. Hvala.